aha dati dodatno obrazloženje? Prije nego što dam riječ poštovanom potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova imamo zahtjev za stanku, poštovani zastupnik Kujundžić. Izvolite. **Kujundžić, Dakle, tražim stanku u ime Kluba MOST-a kako bismo još jedanput ukazali na činjenicu da strani radnici u Hrvatsku dolaze, a hrvatski radnici iz Hrvatske odlaze i to je jedina slika budućnosti koju nam je kreirala aktualna vlast. Dok se naša zemlja suočava sa masovnim egzodusom mladih, školovanih i obrazovanih ljudi, vlast omogućuje s jedne strane priljev jeftine radne snage iz inozemstva o čijim neljudskim uvjetima boravaka života i rada u Hrvatskoj smo mogli već dosada dosada puno puta čitati, a s druge strane gataju nekakvim demografskim mjerama kako Hrvate koji su se iselili vratiti u Hrvatsku. Umjesto da mi budemo zemlja koja će stvarati prilike za naše ljude mi otvaramo vrata onima koji pod krinkom visokokvalificirane radne snage preuzeti će poslove od naših radnika za manju plaću, za lošije uvjete rada, a samim time već ionako spustiti dodano cijenu rada od čega će na kraju koristi imati samo elite, a onda s druge strane i političari. Hoćemo li mi uistinu biti država koja će dopustiti da nas vlastiti političari prodaju u ime globalizacije? Kako smo mi na kraju krajeva došli do toga da hrvatski radnik postane višak u svojoj domovini? Hoćemo li mi graditi Hrvatsku koja će biti Hrvatska za hrvatskoga radnika i Hrvatska za hrvatsku obitelj? **Reiner, Željko (HDZ)** Stanku je zatražila u ime kluba i poštovana zastupnica Jeckov. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDSS-a tražim stanku kako bismo još jednom progovorili šta su razlozi zbog čega se najčešće strani radnici žale. Pa u te razloge navode neisplata ili umanjena isplata plaća odnosno dio plaće im je isplaćen na ruke. Zbog čega ostaju bez prava na dnevni i na nedjeljni odmor? Pruža li ima se adekvatna zdravstvena zaštita prilikom ozljede na radu? Zbog čega su strani radnici do te mjere ugroženi i izloženi napadima koji su sve češće u našoj zemlji? Je li dovoljno, dovoljan broj predviđenih sati za učenje hrvatskog jezika kako bi se oni sporazumjeli? Sve su ovo razlozi zbog kojih želimo, zbog kojih tražimo stanku kako bi još jednom na njih ukazali. Stanku je u ime kluba zatražila i poštovana zastupnica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege tražim stanku u ime Kluba HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a. Danas imamo Zakon o strancima. Ovaj zakon donosi određen pomak i to jasno treba reći, ali naravno nikad nije dovoljno i ajdemo okrenuti po sebi i vidjeti kakva nam je stvarna situacija. 10% zaposlenih u Hrvatskoj u ovom trenutku čine strani radnici. Mi bez stranih radnika ne možemo. Mi jednostavno tako nećemo moći funkcionirati za razvoj našeg gospodarstva za stabilnost svih naših sustava i to nam jednostavno treba biti jasno. Ti ljudi ne dolaze u Hrvatsku da bi gledali kulturne znamenitosti, da bi gledali prirodne znamenitosti. Ti ljudi dolaze u Hrvatsku jer iza njih u zemlji iz koje dolaze sigurno ima 10 gladnih usta koje oni hrane. I zato kao prvo mi moramo imati zakonski okvir koji su u redu, ali kao drugo ajdemo vidjeti do stvarne situacije. Dakle, ono što nemamo nemamo integracijskih politika što bi trebali imati, nemamo ne odnosimo se prema njima na način na koji treba. Mi smo nedavno imali tu raspravu o radu policije. Sve više smo suočeni sa činjenicom da su oni napadnuti, da su zlostavljani, dakle to je još jedan posao koji se od nas očekuje, jučer smo razgovarali o dostojanstvenoj plaći jednako tako njima se trebaju stvoriti uvjeti da imaju dostojanstvenu plaću, dostojanstveni uvjeti za rad i život. One slike gdje ih je 100-tinjak u 50-ak kvadrata jednostavno su slike Hrvatske koje ne trebaju ići van, ali jednako tako mi se tu susrećemo sa nizom problema. Nizom problema da smo mi njima samo usputna stanica za neke druge zemlje, ali kad ste dobar i kad ste user frendly prema vlastitom stanovništvu onda morate, možete i morate biti i prema strancima. Hvala lijepo. **Reiner, Željko Ok dobro. Poštovani zastupnik Hrebak izvolite. **Hrebak, Dario (HSLS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Danas izuzetno važan zakon. Opet će biti vrlo vjerojatno rasprave o populizmu zašto da, zašto ne, međutim realno gledajući za nas liberale i za cijelo hrvatsko društvo ovo je izuzetno važan zakon. Hrvatska ima već gotovo 4 godine za redom gospodarski rast koji je pozitivan. Dakle, naše gospodarstvo kao što smo čuli od nekih prijašnjih govornika zahtjeva radnu snagu. S druge strane da populistički će biti rečeno kako smo otjerali vlastitu radnu snagu. Međutim stvari nisu baš tako jednostavne. Mi uskoro krećemo prema 82% prosjeka razvijenosti EU i nama će se sigurno početi vraćati i naši radnici. Međutim, da bismo dalje nastavili ovaj gospodarski rast, da bismo dalje nastavili razvijanje u smjeru prosjeka EU nama treba i strana radna snaga to je neminovno. Mi danas u Hrvatskoj imamo oko 170 tisuća izdanih radnih dozvola za boravak i rad stranaca, dakle to je neminovnost i to je činjenica. S druge strane imamo i neke težnje da vratimo jedan dio naših građana koji dolaze u Hrvatsku, međutim niko se neće vratiti ukoliko ćemo imati gospodarstvo koje neće imati gospodarski rast. Tako da ovaj zakon bi trebao biti u sljedećih deset godina jedna strateška točka daljnjeg razvoja hrvatskog gospodarstva, ali isto tako i razvoja hrvatskog društva. hrvatskog društva. Mi prema tim stranim radnicima moramo imati razumijevanje, moramo ih ne getoizirati nego ih moramo inkluzivno uključiti u društvo. S druge strane raditi sve na tome da jačamo gospodarstvo s jačanjem gospodarstva jačat ćemo i mirovinski sustav, jačat ćemo i povratak naših građana, jednog dijela naših građana nazad u Hrvatsku. Ako ćemo biti realni i racionalni i pristupiti na taj način ovom problemu i ako ćemo ovaj zakon danas tijekom rasprave pokušati još poboljšati i još ga dodatno unaprijediti

Željko (HDZ)** Zato jer niste na prvu reagirali uopće. …/Upadica Grmoja: Zašto ste me prekinuli?/… Zato jer niste uopće ništa govorili u vezi čl. 238..

progovorili o ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Naime, sve ovo što smo čuli je populistički i upravo ovaj zakon odgovara na sve one i izazove i sve one probleme koje smo, na koje smo naišli u proteklom vremenu, osim što se smanjuje administrativno rasterećenje za sve dionike postupka. Kolega Kujundžić upravo ovaj zakon vodi računa o potrebama poslodavaca za nužno obavljanje njihove djelatnosti, isto tako propisuje humaniji odnos, život i rad stranaca u RH, vodi vodi se računa kako bi se što bolji stvorili uvjeti za privlačenje mladih talenata tzv. plave karte, usklađuje se sa direktivom, a posebna pažnja i novine imamo one koje se odnose na naše hrvatske iseljenike i potomke naših iseljenika. Jučer smo mogli čuti u „Otvorenom“ kako smo izdali 400 tisuća dozvola, kako trenutno imamo nešto više od 80 tisuća stranih radnika. Upravo ovim zakonom to rješavamo jer su se davale dozvole, nove dozvole iako radnik kod istog poslodavca mijenja radno mjesto, ako radi kod jednog poslodavca se prebacuje kod drugog, znači idemo na administrativna rasterećenja. Što se tiče odnosa prema strancima, sve ono što smo vidjeli i da ne znaju hrvatski jezik propisuje se, da dolaze u našu zemlju da nemaju odgovarajuća ni znanja, ni iskustva upravo ovaj zakon takve stvari rješava, da su bili zbrinuti više desetaka njih u sto kvadrata i to ovaj zakon rješava. Upravo ovaj zakon je kvalitetno rješenje i odgovor na sve one probleme na koje se naišlo u proteklom razdoblju.

E vraćamo se na dodatno obrazloženje predlagača to je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. A oprostite, želite li stanku da imamo deset minuta ili ne? Da./… Ok, onda ćemo imati, sad je 9,44 u 10,54 ćemo nastaviti.

Poštovane kolegice i kolege evoga 9,54 minute su pa ću zamoliti potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da da dodatno obrazloženje. Izvolite molim vas.

Gospodine potpredsjedniče HS-a, poštovane dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Dopustite par uvodnih napomena vezanih za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, ja bih krenuo sa činjenicom da u okolnostima gospodarskog rasta gdje hrvatski BDP raste evo skoro 14 tromjesečja za redom čime smo pretekli i prosjek EU u posljednje tri godine po rastu BDP-a, Hrvatska stvara izdržljivije i otpornije gospodarstvo. Tržište rada kontinuirano bilježi povećanje broja zaposlenih koji je u ruju ove godine bilo gotovo milijun te smanjenje broja nezaposlenih kojih je tek nešto više od 82 tisuće. Pokazatelji na tržištu rada i ekonomski pokazatelji su takvi da smo ostvarili značajan rast neto prosječno isplaćene plaće u mandatu ove Vlade od 78% i to je u odnosu na kolovoz 2016. Naš cilj s ovim zakonom je zaštititi prvenstveno Hrvatske radnike te kroz daljnje mjere i aktivnosti osigurati povratak hrvatskih državljana, ali istovremeno gospodarstvo osigurati potrebnu radnu snagu, kako bismo zadovoljili sve domaće potrebe, prije svega potrebe našeg gospodarstva. Ovim izmjenama i dopunama zakona, prvenstveno želimo otkloniti uočene nedostatke u provedbi, kao i dodatno zaštititi domaće radnike, a poslodavcima osigurati potrebnu radnu snagu i općenito zaštiti tržište rada. Također ovim izmjenama i dopunama zakona želimo osigurati da strani radnici budu kvalificirani za poslove u zanimanjima za koja im je izdana dozvola za boravak i rad. Na taj način osigurava se dugoročna održivost sustava zapošljavanja kroz angažiranje stranih radnika te njihov doprinos domaćem gospodarstvu. Važećim Zakonom o strancima koji je u primjeni od 1. siječnja 2021. godine, uveden je novi model izdavanja dozvola za boravak i rad, a osnova tog modela je upravo zapošljavanje domaće radne snage, a tek ako je nema na tržištu omogućava se zapošljavanje stranih radnika. U vrijeme uspostave važećeg sustava, isti je funkcionirao prema daleko manjem broju stranaca te je tako u prvoj godini primjene zakona odnosno 2021. izdano 81.995 dozvola za boravak i rad dok je 2023. izdano 172.499 dozvola što predstavlja porast u nekoliko godina od 110%. Do listopada 2024. godine izdano je 171.140 dozvola za boravak i rad. Tu bih samo dao jednu napomenu. Te dozvole su izdane svima koji su trenutno u Hrvatskoj međutim ima ih koji nisu došli, ima ih koji su nekoliko puta podnosili zahtjeve tako da je točan podatak u ovom trenutku da na hrvatskom tržištu rada djeluje po ovom zakonu 121.376 stranih radnika znači sa dozvolom boravka i rada. Ukoliko to se odnosi prije svega na državljane trećih zemalja, ukoliko im dodamo po 10 tisuća državljana članica EU to je otprilike 131 tisuća i nešto više. Kao što je uvodno rečeno rast gospodarstva utječe na potrebu za radnom snagom, osobito u sektoru građevine, turizma, industrije prometa i veza i trgovine. Činjenica da usporedno s radom gospodarstva raste i standard života u Hrvatskoj, postajemo privlači i za stranu radnu snagu, iz tog razloga evidentan je porast interesa poslodavaca za njihovim zapošljavanjem. Temeljem iskustva nakon više od 3 i pol godine primjene važećeg zakona, pristupilo se njegovim izmjenama s ciljem da se omogući zapošljavanje stranaca onim poslodavcima koji doprinose gospodarstvu RH i prema kojima sustav mora biti efikasan, a što je moguće samo ako sustav ne bude preopterećen svakodnevnim administriranjem. O nacrtu ovog prijedloga zakona, provedene su široke konzultacije. Konzultirani su gospodarski partneri, socijalni partneri, sva tijela državne uprave i druge institucije koji su zapravo svi skupa i pridonijeli izradi ovog zakona. Izmjenama će se omogućiti dodatna zaštita stranih radnika kao i osiguravati i osigurati usklađivanje s pravnom stečevinom u pogledu plave karte EU kojom se želi privući visoko kvalificirana radna snaga osobito u sektoru informacijsko komunikacijskih tehnologija. Plava karta vrijedit će 48 mjeseci umjesto dosadašnjih 24 mjeseca te će se moći odobriti i onima koji nemaju formalnu obrazovnu kvalifikaciju već svoje vještine dokazuju radnim iskustvom i to se u ovom trenutku isključivo odnosi na IT sektor. Radno iskustvo u tom sektoru će za potrebe plave karte EU procjenjivati posebno povjerenstvo koje će imenovati ministar nadležan za rad. U 2021. godini izdano je 225 EU plavih karti, u '22. 440, '23 400, a ove godine do 22. listopada 452. EU plave karte, od toga 248 osoba za njih je po prvi puta izdana plava karta EU. Iako je možda se na prvu čini broj izdanih plavih karata EU relativno mali u odnosu na apsolutne brojke svih dozvola za boravak i rad, usporedbom s drugim državama članicama, Hrvatska je među prvih 10 ili 11. država članica po broju izdanih EU plavih u razdoblju '22. i '23. godine. Na dan 22. listopada u Hrvatskoj su aktivne EU plave karte za 948 osoba iz cijelog niza zemalja. S druge strane odobravanjem boravka digitalnim nomadima na razdoblje od 18 mjeseci umjesto dosadašnjih 12 mjeseci, dodatno se, rekao bih i turistički promovira Hrvatska kao poželjna turistička destinacija i sigurno mjesto za život. stvaranja i to želim posebno naglasiti, to je doprinos i činjenice da smo uspostavili poseban Središnji državni ured za demografiju, a sad imamo Ministarstvo demografije koje vodi kolega Šipić, dakle radi stvaranja pozitivnijeg i poticajneg okruženja za povratak i useljavanja hrvatskog iseljeništva te omogućavanja stvaranja trajne kulturne povratka svih naraštaja iseljeništva, ovim su izmjenama hrvatski iseljenici odnosno potomci i članovi njihovih obitelji prepoznati kao posebna ciljna skupina kojom će se regulirati status temeljem nove svrhe privremenog boravka radi useljavanja i boravka. Hrvatski iseljenici i njihovi potomci te članovi njihovih obitelji ne moraju ispunjavati uvjet osiguranih sredstva i zdravstvenog osiguranja za odobrenje privremenog boravka, boravak se odobrava na dvije godine, umjesto do sada na jednu godinu, nakon 3 godine privremenog boravka u svrhu useljavanja i povratka uz potvrdu Ministarstva demografije i useljeništva imaju pravo na stalni boravak, a tijekom privremenog odnosno stalnog boravka, dakle tijekom cijelog tog razdoblja imaju pravo na zapošljavanje, samozapošljavanje bez dozvola za rad i boravak, pravo na programe strukovne izobrazbe, obrazovanje i studiranje. U svrhu stvaranja povoljnih uvjeta povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka te članova njihovih obitelji, Vlada kroz središnji ured i sad novoosnovano ministarstvo, provodi program učenja hrvatskoga jezika kroz koji je do sada prošlo oko 500 stipendista na godinu. Najvećim dijelom mladih ljudi između 18 i 30 godina koji imaju visoko obrazovanje, a najzastupljenije su zemlje Latinske Amerike, tj. Argentina i Čile. Prema podacima iz akademske 2023. i '24. g., nakon završenog programa u Hrvatskoj, ostalo je oko 74% stipendista, od kojih se više od 50% zaposlilo. Dodatna mjera usmjerena prema ovoj skupini koja stupa na snagu u siječnju iduće godine je oslobađanje od poreza na dohodak u trajanju od 5 godina. Demografski i gospodarski potencijal hrvatskog iseljeništva prepoznat je i u posebnoj Strategiji demografske revitalizacije, kroz njezin drugi strateški cilj, a to je uravnotežena mobilnost stanovništva. U ovom dokumentu fokusirali smo se na povratne migracije hrvatskih državljana koji su se odselili nakon ulaska Hrvatske u EU, s ciljem osiguranja njihova povratka u RH. Kao druga važna sastavnica ovog cilja stavljen je naglasak na suradnju s pripadnicima hrvatske dijaspore te osiguravanje povoljnijih uvjeta i mogućnosti za povratak iseljenika i njihovih potomaka treće je oblikovanje migracijske politike koja doprinosi uravnoteženim migracijskih kretanjima u skladu s potrebama tržišta rada i poželjnog razvoja društva u sklopu kojeg je predviđena izrada nacionalnog plana sveobuhvatne migracijske politike. Ukupna vrijednost predviđenih mjera kroz strategiju je oko 10 milijardi eura, od čega je gotovo 1 milijarda usmjerena na uravnoteženu mobilnost stanovništva. Za uspješnu integraciju ključno je poznavanje jezika i naravno, uključenost na tržište rada. Integracija je dugotrajan proces i odvija se kroz različite dimenzije i to je proces u kojem, osim migranata se uključuje i društvo primitka sa svojim karakteristikama i reakcijama na imigrante. rezultati pokazuju da većina hrvatskih državljana ima umjerene stavove o imigrantima i imigraciji koji su u većoj mjeri pozitivni nego negativni, prema dobnim skupinama primjećuje se da bi mlađi ispitanici, dakle oni ispod 40 godina češće od starijih ispitanika dopustili migrantima, dosele i žive u Hrvatskoj te da općenito imaju liberalnije stavove prema imigrantima i imigraciji. Stariji ispitanici, dakle 60 i više godina u većoj mjeri se protive doseljavanju ljudi drugačijeg etničkog podrijetla, rase i iz siromašnijih zemalja izvan Europe. U tom kontekstu potrebno je raditi na senzibilizaciji javnosti o imigraciji u svrhu prevencije diskriminacije, rasizma i ksenofobije i tu vidim vrlo važnu ulogu pogotovo ovog Visokog doma. Uvođenjem kontrolnih mehanizama i praćenja potreba na tržištu rada zadovoljit će se potrebe onih poslodavaca kojima su radnici nužni za obavljanje njihove djelatnosti u Hrvatskoj, a ujedno, nastavit će se provoditi kontinuirana zaštita prava iz radnog odnosa te zaštita stranih radnika od neprimjerenih uvjeta rada. Bitni elementi izmjena zakonodavnog okvira kojim će se osigurati učinkovitiji sustav, kvalitetnija kontrola i nadzor sustava zapošljavanja stranih radnika, uključivši i agencije za privremeno zapošljavanje te zaštita stranih radnika, prije svega, kod njihovog zapošljavanja i smještaja obuhvaćaju, utvrđivanje kaznenopravne odgovornosti i prekršajno-pravne odgovornosti poslodavaca te proširenje područja odgovornosti na područje zaštite na radu. Naime, prema važećim Zakonu o strancima, provjera se, provjerava se samo je li poslodavac osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja, a u dosadašnjoj praksi zapravo nijedan poslodavac nije bio kaznenopravno odgovoran. Stoga stranog radnika ubuduće neće moći zaposliti poslodavac koji je pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja, ali iz područja opće sigurnosti, kao i poslodavac koji je sankcioniran za najteže prekršaje iz područja radnih odnosa te područja socijalnog osiguranja ili zaštite na radu. Poslodavci koji se vode na popisu poslodavaca za koje je utvrđen neprijavljen rad sukladno Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, a to je tzv. crna lista, također, neće moći zaposliti stranog radnika. Hrvatski zavod za zapošljavanje će provjeravati listu objavljenu na web stranicama Ministarstva rada, obitelji i socijalne politike, na listu će se upisivati poslodavci kod kojih je u inspekcijskom nadzoru utvrđen neprijavljen rad, dakle rad bez ugovora, bez prijava na mirovinsko osiguranje ili bez dozvole za boravak i rad. Poslodavac koji dospije na tzv. crnu listu ostaje na istoj 6 godina od dana kada je zapisnikom utvrđeno postojanje neprijavljenog rada i to pod uvjetom da nije počinio neki novi prekršaj, inače se to razdoblje produžava. Stranog radnika neće moći zaposliti niti poslodavci čije su odgovorne osobe kažnjene zbog kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva ili osobne slobode, kao i zbog pomaganja u nezakonitom prelasku i boravku stranaca. Ovdje ću samo malu digresiju napraviti, dakle u našem prostoru, javnom prostoru se ponekad i namjerno miješaju kategorije stranih radnika, dakle radnika koji dolaze temeljem izdane dozvole za boravak i rad i nelegalnih migranata, dakle svih onih koje hrvatska policija sprječava u nezakonitom ulasku na područje RH, kao dio sveukupnih napora, borbe protiv ilegalnih migracija. To su dvije potpuno različite kategorije i ne jednom se događa u našem javnom prostoru, kad se vidi neke od radnika, pogotovo u slobodno vrijeme, da šetaju gradom, znamo da je bilo iz ovih klupa, povika da su to ljudi koji su ilegalno ušli na područje, na teritorij RH. Nisu, ali onima koji o tome govore na taj način je veoma jasno, a zašto oni to govore, to najbolje znaju oni sami. Također, propisuju se novi uvjeti za ukidanje dozvole za boravak i rad i to ako poslodavac, dakle koji već ima radnike, ne poštuje propisuje o zaštiti na radu ili je u međuvremenu dospio na tzv. crnu listu, zbog ponašanja, zbog pomaganja državljanima trećih zemalja u nezakonitom dolasku. U odnosu na javna davanja, predlaže se utvrđivanje obveze poslodavaca koji mora imati podmirene obveze po osnovi svih radnih davanja, dok je po trenutnom uređenju zakona u obvezi podmiriti samo porez na dohodak i doprinose za obvezu, obvezno osiguranje. Cilj ovih izmjena je dodatna zaštita i stranih radnika i interesa Hrvatske u smislu da se poslodavcima koji osiguravaju kvalitetni strani radnici koji su im nužni za obavljanje gospodarske djelatnosti, spriječe zlouporabe, osigura dugoročna održivost sustava zapošljavanja i zadržavanja odnosno zapošljavanja stranih radnika te njihovog doprinosa hrvatskom gospodarstvu. Neupitna je, rekao bih, društvena vrijednost kojom se ove vrijednosti štite. Prema važećem Zakonu o strancima, omjer broja domaćih i stranih radnika je propisan samo za zanimanja za koja se provodi test tržišta rada, dok za deficitarna zanimanja omjer nije propisan i tu uvodimo izmjene, tako da se predlaže smanjenje omjera domaćih stranih radnika sa 1/4 radnika sa 1/4 ili na jednu šestinu, odnosno 16% za zanimanja za koja se provodi test tržišta rada te se uvodi omjer 8% hrvatskih radnika za deficitarna zanimanja. Navedenim se zapravo dodatno traži i potiče zapošljavanje domaćih radnika, ovisno o traženju ili broju traženih dozvola za strane radnike. Trenutno poslodavac mora ispunjavati uvjet da zapošljava najmanje jednog radnika državljanina Hrvatske na neodređeno i puno radno vrijeme u zadnjih 6 mjeseci, a izmjenama se predlaže povećanje razdoblja na godinu dana te se uvodi novi uvjet prema kojem u zadnjih 6 mjeseci poslodavac odnosno pravna osoba mora imati promet u najmanjem iznosu od 10 tisuća eura mjesečno, a poslodavac, fizička osoba u najmanjem iznosu od 15 tisuća eura u tih 6 mjeseci. Navedenim uvjetima cilj je osigurati da poslodavac obavlja stvarnu gospodarsku aktivnost u smislu njegove održivosti prije nego što posegne za zapošljavanjem stranih radnika, čime se ujedno jamči ispunjavanje njegovih obveza i prema hrvatskim propisima, prema hrvatskim radnicima i prema stranim radnicima. Kako bi se izbjeglo neopravdano podnošenje velikog broja zahtjeva od strane poslodavaca i administrativno rasteretio sustav, predlaže se uvođenje ograničenja broja podnesenih zahtjeva za dozvolu za boravak i rad sukladno veličini poslodavca i njegovim realnim potrebama za zapošljavanje. Stoga predlažemo ograničenje prema kojem poslodavac koji zapošljava do do 50 radnika državljana Hrvatske ili EU može podnijeti do 50 zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad. Poslodavac koji zapošljava do 250 hrvatskih ili radnika iz EU može podnijeti do 250 zahtjeva za strane radnike iz trećih zemalja. Ako poslodavac zapošljava više od 250 radnika hrvatskih ili EU tada nema ograničenja u broju zahtjeva. Navedeno ograničenje primjenjuje se dok nisu ispunjeni uvjeti za primjenu omjera broja zaposlenih domaćih i stranih radnika kod poslodavca. Predloženo ograničenje prati veličinu poslodavca i njegove realne potrebe za zapošljavanjem, a imajući u vidu i prirodni ciklus rasta pojedinog trgovačkog društva. S obzirom da je dosadašnja praksa pokazala da strani radnici u deficitarnim zanimanjima ne raspolažu odgovarajućim znanjima i vještinama, izmjenama i dopunama zakona predlaže se obvezati poslodavca da priloži dokaz o kompetencijama stranog radnika u deficitarnom zanimanju, čime se nastoje osigurati kvalitetni radnici koji posjeduju znanje i vještine određenog deficitarnog zanimanja. Uvodi se pravna osnova temeljem koje HZZ može izdati negativno mišljenje za zapošljavanje stranog radnika u slučaju da ugovor o radu stranog radnika sadrži diskriminatorne odredbe. Naime, plaća stranog radnika ne smije biti manja od plaće koju prima državljanin Hrvatske na usporedivim radnim mjestima niti isti može biti u nepovoljnijem položaju od ostalih radnika. Također s razlogom uvođenja pravne osnove temeljem koje bi se spriječilo fiktivno provođenje testa tržišta rada, propisana je odredba prema kojoj poslodavac ne može u prijavi potrebe za radnikom navesti plaću manju od one na koju na usporedivim radnim mjestima primaju drugi zaposlenici. U odnosu na agencije za privremeno zapošljavanje, valja napomenuti da se iste smatraju poslodavcima i na njih se primjenjuju ista pravila kao i za sve druge poslodavce. Međutim, uvažavajući činjenicu da agencije ustupaju strane radnike korisnicima uvjete koje moraju ispunjavati agencije kao poslodavci moraju ispunjavati i korisnici. S obzirom na porast broja dozvola posebno su regulirana još neka prava odnosno obveze. Prije svega pravila za smještaj stranih radnika ako poslodavac osigurava smještaj ili je posrednik u osiguravanju smještaja radnika što će poslodavac morati dokazati u postupku izdavanja dozvole za boravak i rad. Detalji smještaja stranih radnika bit će uređen i podzakonskim propisom koji će se donijeti u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvom rada i Ministarstvom zdravstva. Kontrolu primjerenog smještaja obavljat će Državni inspektorat RH. Ako bi se utvrdilo da poslodavac krši odredbe o primjerenom smještaju taj poslodavac neće biti u mogućnosti dobiti nove dozvole za boravak i rad. Također skraćeni su rokovi za dostavu obavijesti poslodavca ili stranog radnika nadležnom tijelu o prekidanju ugovora o radu s pet radnih dana na u odnosu na dosadašnjih dakle radnih dana, a uzimajući u obzir rokove u kojem se svi radnici moraju odjaviti s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, dakle odjava u roku od 24 sata od prestanka ugovora o radu. Obveza poslodavcima koja je uvedena, a tiče se davanja novčanog jamstva odnosno zadužnica u iznosu od jedne prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene u Hrvatskoj za slučaj da odustanu od stranog radnika za kojeg su ishodovali dozvolu za boravak i rad, što je najčešće rezultat neprovedenog ili nepotpuno provedenog postupka poslodavca. Ova odredba prvenstveno služi za prevenciju situacija da se državljani stranih trećih zemalja zatiču u nesigurnoj situaciji unatoč tome što imaju odobrenje za rad, a ne mogu ostvariti svoju svrhu boravka. Također u cilju administrativnog rasterećenja svih dionika propisuje se opće produženje važenja dozvole za boravak i rad sa jedne na tri godine, za sezonski rad na devet mjeseci, a plavu kartu kao što smo rekli na 48 mjeseci. Omogućena je promjena zanimanja i promjena poslodavca na olakšani način kao i mogućnost da strani radnik u slučaju nezaposlenosti do 60 dana ostane u Hrvatskoj i traži novog poslodavca. Uvjereni smo da ćemo predloženim izmjenama i dopunama unaprijediti sustav zapošljavanja, hrvatskom gospodarstvu osigurati kvalificirane radnike te sporiti preduvjete za njegov daljnji rast i razvoj. osim izmjena vezano za rad stranaca predložene su izmjene kojima se pridonosi privlačenju i zadržavanju stranih studenata koje obuhvaćaju olakšano stjecanje boravka onima koji su završili studij te rade u Hrvatskoj. Zaključno, kao što možete vidjeti u ovih nekoliko minuta radi se o jednom sveobuhvatnom zakonodavnom okviru koji uređuje prihvat stranih radnika, a čijom će se primjenom u suradnji s drugim nadležnim resorima, prvenstveno Državnim inspektoratom te Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike omogućiti učinkovitiji sustav, bolja regulacija, bolja zaštita stranih radnika, privlačenje hrvatskih iseljenika kao i visokokvalificiranih radnika i studenata. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dosta replika pa krenimo redom. Poštovani zastupnik Borić prvi. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade. Pa evo želim nešto reći vezano uz vaše uvodno izlaganje. Prije 15-ak godina htjeli smo ući u EU, pregovarali smo htjeli smo zatvoriti poglavlje slobode kretanja građana, osoba tj. i kapitala i oko toga su se slagali i oporba i tadašnji HDZ koji je vodio vlade. Nakon 11 godina nakon ulaska više toga nema. Imamo danas dva pogleda na ovu priču o Zakonu o strancima jedan je ovaj populistički koji će opisivat situacije i neće ponuditi nikakva rješenja i drugi je ovaj odgovoran koji nudimo kroz izmjene i dopune Zakona o strancima, mi koji imamo odgovornost. Ono osnovno pitanje je da odmah maknemo neke nametnute teze koje su se danas pojavile, da li je potreba za stranim radnicima rezultat toga što Vlada želi namjerno mijenjati strukturu stanovništva u RH ili je to rezultat realne potrebe hrvatskog gospodarstva koje uporno raste

puno toga iz hrvatske povijesti ne samo ove recentne nego i one koja traje duže vremena, dakle nisu neki primijetili da je Hrvatska uvijek bila zemlja emigracije i da je upravo gospodarskim razvojem postala primamljiva za brojne ljude iz raznih dijelova svijeta koji bi htjeli doći ovdje raditi, zaraditi, poslati novce kao što su uostalom generacije Hrvata radile. Mi smo uvijek na istoj poziciji zaštite europskih transatlantskih vrijednosti, vidimo da se to danas dovodi u pitanje, ali nije nam bilo lako ni kad smo praktički jedini pregovarali za ulazak u te saveze pa smo izdržali i uspjeli tako će biti i s ovim. Poštovana zastupnica Ban. izazvao je zgražanje javnosti i pokrenuo pitanje sigurnosti i zaštite stranih radnika u Hrvatskoj. Incident u kojem je radnik bio verbalno i fizički zlostavljen u sklopu svog posla ističe zabrinjavajuće trendove diskriminacije prema strancima koji rade u Hrvatskoj. Zanima me kako će ovaj zakon povećati zaštitu prava radnika, kako ćete osigurati da se te odredbe u stvarnosti i provode i predviđate li uvođenje daljnjih mjera za zaštitu njihovih radnih i ljudskih prava? Zahvaljujem. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala lijepo uvažena gospođo zastupnice. Što se tiče slučaja u Zadru njega policija obrađuje u skladu sa pravilima struke i sigurno će doći do određenih zaključaka, ukoliko je sve točno ono što se navodi u medijima. Što se tiče nasilja nad stranim radnicima ja mogu reći da svako ko postavlja to pitanje, a hvala vam što postavljate to pitanje, trebamo se zapravo svi skupa zapitati da li i rasprave koje se vode u političkoj areni, rasprave koje se vode u HS-u o ne znam nekakvoj zamjeni stanovništva, o izdaji hrvatskih interesa ne utječu u konačnici na one koji kao što je

Poštovani ministre, danas će biti sigurno dosta populističke rasprave, ali možemo se svi samo zamisliti što bi se dogodilo da ovih 120 tisuća ljudi koji rade u Hrvatskoj i primaju plaću da u roku od tjedan dana napuste Hrvatsku. 14 kvartala za redom gospodarski rast i samo možemo zamislit ko bi radio građevinske radove, tko bi radio trgovačke usluge, tko bi radio ugostiteljske usluge, ko bi radio u prometu. No ovaj zakon definitivno je korak u dobrom smjeru, mi ćemo ga podržati, ali ono što me zanima je jedan, vidio sam jedan doista snažan iskorak u smislu europske plave karte, dakle mi cijelo vrijeme govorimo o niskokvalificiranoj radnoj snazi, ali mislim i zanima me vaše mišljenje o europskoj plavoj karti gdje mi u biti privlačimo državljane trećih zemalja koji su visokokvalificirani i možemo li ih baš u smislu europske plave karte možda još nešto dodatno napraviti kako bismo i taj dio stranih radnika povećali u Hrvatskoj? **Božinović, Davor (HDZ)** Da, hvala vam na tom pitanju, dakle sve ono što mi šaljemo kao poruku o sebi i svijetu može pridonijeti i pridonosi. Vi imate danas iz cijelog niza zemalja ljudi koji rade ili posao digitalnih nomada ili europske plave karte zbog toga što su čuli nešto dobro o Hrvatskoj. tu nije samo turizam, ali naravno da je i turizam ima tu svoj veoma važan udio s obzirom na sve ono što šaljemo kao poruku Hrvatske kao sigurne turističke destinacije. Dakle, to je splet svih tih okolnosti i naravno da će i nadležna ministarstva dodatno raditi jer zapravo uz u ovoj cijeloj trci za stranim radnicima najvažnija je trka za onima koji su kvalificirani zato smo i išli sa ovim IT sektorom koji je danas resurs koji nedostaje svima. **Reiner, Poštovani ministre. Možemo u javnom prostoru vidjeti jako puno priča o apsolutno neadekvatnom smještaju stranih radnika, suštinski eksploatacijskom smještaju. Iako se ovaj zakon bavi tom problematikom i uvodi neke mjere koje ste spomenuli, zašto ipak nema jasnog, jasnijeg sustava sankcijalnih inspekcija koje bi osigurale da su smještajni uvjeti adekvatni i u skladu sa zakonom odnosno jeste li sigurni da s ovakvim promjenama možete uravnoteženo u cijeloj Hrvatskoj, a velike su razlike i regionalne u resursima državnima i ostalima između različitih jedinica lokalne uprave i samouprave da će to funkcionirati odnosno da nećemo u sljedećem razdoblju gledati stalne javne priče o apsolutno eksploatacijskim uvjetima smještaja u kojima živi veliki broj stranih radnika? **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala vam lijepo. Ja sam čuo i onih u onim govorima kojima se tražila stanka dosta nekih prigovora na koje uključujući i ovaj na koji mi zapravo dajemo odgovor. Mi ne možemo postaviti uvjet, svaki strani radnik mora imat organiziran smještaj, ali onaj poslodavac i tu smo detektirali problem, koji ih privlači time da kaže dođite radit imat ćete tu plaću, a ja ću vam osigurat smještaj, taj koji to navodi taj će morat ispunit uvjete koji će bit propisani na kojima se već radi kao provedbeni dio ovog zakona nekoliko ministarstava gdje će se točno propisati koliko ljudi, koja kvadratura kao što imamo nešto slično sa sezonskim radnicima. Dakle, upravo na tome radimo i upravo je to jedna od Poštovani zastupnik Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani ministre, ha kada na ovoj temi kao i za neke druge točke dnevnoga rada ovoga tjedna razgrnemo dakle određeni dio obmana, neistina i populizma, dolazimo do onoga u biti što je našim građanima bitno, a to je prije svega da se ovim izmjenama zakona s jedne strane dodatno uvodi red u problematiku uvjeta i ulaska i kretanja i boravka i rada državljana trećih zemalja, a sa druge strane da se uvodi sigurnost tko dolazi, potrebe tržišta rada, dakle ljudi koji pune proračun i zahvaljujući kojima rastu i plaće i mirovine hrvatskim građanima i cjelokupni standard i s treće strane omogućava se i hrvatskoj dijaspori povratak u RH i da tu pronađu svoj ostatak život. Ja mogu reći da smo i mi sami ovaj tjedan prilikom saslušanja kandidata za ustavne suce

situaciju u kojoj smo mi danas, dakle i sa ovim zakonom, sa cijelim nizom mjera koje radimo Hrvatska se pozicionira među razvijene zemlje svijeta. S druge strane s obzirom da je ovo nov fenomen za nas imamo loša iskustva drugih zemalja koja nastojimo izbjeći odnosno ne ponavljati njihove greške, bilo da se radi o getoizaciji, bilo da se radi o bilo kojem od problema sa kojima se danas suočavaju pogotovo razvijene države članice EU. Ovo je proizvod jednog studijskog pristupa svih relevantnih institucija, svih socijalnih partnera kako bismo iznjedrili ono što u ovom trenutku vidimo kao najbolje rješenje što naravno ne znači da i ovaj zakon u perspektivi …/Upadica Reiner: Hvala./… neće bit Zahvaljujem. Strani radnici po ovom zakonu morat će predočiti dokaz da imaju potrebne kompetencije za rad u određenom zanimanju, postojanjem odgovarajućih potvrda o radnom iskustvu ili dokazom o obrazovanju, ukoliko to nemaju mogu bez provođenja testa tržišta rada ići kao pomoćni radnici. Za očekivati je da će poslodavci u većini slučajeva ići na zapošljavanje pomoćnih radnika jer su tada plaća i doprinosi manji. I sljedeće, agencije, a to je bio slučaj do sada, vrlo često jednostavno krivotvore potvrde nekih poslodavaca iz matičnih zemalja u kojima se tvrdi da radnici imaju vještine i znanja za obavljanje nekih poslova.

kad govorimo o kršenju zakona znate mi imamo sjajan Zakon ne znam o javnom redu i miru ili o sigurnosti prometa na cestama pa ga masovno se krši. Zato postoje institucije, a ovim izmjenama se stvaraju uvjeti da mi te ljude koji se nađu u prekršaju ili u počinjenju kaznenog djela kaznimo i eliminiramo iz ovog sustava, oni će to vjerujte vrlo brzo svatiti. svatiti. A što se tiče plaća, tu ćemo provjeravati i štititi da nema diskriminacije u plaćama, o tome sam govorio u uvodnom dijelu. Dakle ono što je za sličan rad prosječna plaća u Hrvatskoj ispod toga neće moći ići. Ivana (DP)** Hvala vam. Evo poštovani ministre, ja zaista vjerujem da je ovo zakon jedan od najvažnijih zakona o kojima ćemo raspravljati vezano uz budućnost Hrvatske. Vjerujem da je uvoz stranih radnika odgovor na gospodarske potrebe Hrvatske i da razlog zasigurno nije zamjena stanovništva međutim mi moramo voditi računa da nam se to ne dogodi i moramo pronaći način na koji ćemo balansirati. Sami smo svjesni demografske slike Hrvatske i sami smo svjesni čak i da sada i da sada krenemo sa najjačim mjerama da će trebati određeni period vremena da se demografska slika popravi. U tom smislu želim svakako pohvaliti i odredbe koje se tiču hrvatskog useljeništva, međutim s obzirom na demografsku sliku trenutno, mene zanima imate li procjene, radite li procjene s obzirom na trend rasta, koliko bi stranih radnika u Hrvatskoj moglo biti primjerice primjerice do 2030. godine i ako nam možete reći trenutno što se tiče izdanih dozvola, iz kojih zemalja u najvećoj mjeri trenutno borave strani radnici? Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani Hvala vam. Teško je izradit precizne procjene, među tim ja ne očekujem, znate da je bilo najava prije godinu dana da ćemo ove godine izdat 400 tisuća dozvola, a izdat ćemo ih po svemu sudeći manje od 200 tisuća s tim da je u ovom trenutku 121 tisuća tih stranih radnika jer je završila je sezona i dobar dio njih je u međuvremenu ili otišao ili, ili u odlasku. Što se tiče dugoročnih trendova, ovisit će o tome hoćemo li mi nastaviti kao što nastavljamo imati rast 14 kvartala za redom, hoćemo li ostati kredibilna članica onog dijela svijeta gdje smo se opredijelili, a to je kao članica EU, NATO saveza, jer vjerujte bez toga mi sigurno ne bismo danas bili u poziciji postati atraktivni za radnike iz trećih zemalja. Poštovani ministre dakle jako ste nervozni kada se spominje pojam zamjene stanovništva vidim da vas to jako smeta, ali kako drugačije nazvati činjenicu dakle da je iz Hrvatske otišlo 400 tisuća ljudi, a da imamo dakle ovoliki broj stranih radnika. I da se radi o ljudima zapravo koji nisu visoko kvalificirani, da imamo činjenicu da ste vi i vaša Vlada ukinula kvote, da imamo oko 600 agencija za uvoz strane radne snage, da te agencije vode s vama povezani ljudi Katić, dakle državni tajnik u ministarstvu, Karamarkov sin koji također ima agenciju za uvoz strane radne snage i da vi ovim prijedlogom zakona ponovno ne uvodite kvote, nemate popis zemalja iz kojih mi želimo uvoziti ljude jer mi ih ne želimo uvoziti iz svih zemalja, mi želimo da u Hrvatsku dolaze oni koji će se lakše integrirati u hrvatsko društvo i ne želimo uvoziti one …/Upadica Reiner: Hvala./… koji nisu deficitarnih A eto, hvala lijepa. Ovaj, gospodine zastupniče reći ću vam jednu stvar. Dakle mi smo radili analizu agencija i kad se budu implementirale sve odredbe koje su u ovom, u ovim izmjenama i zakonima u prvom valu od 100 agencija koje smo analizirali ostalo bi u funkciji svoje djelatnosti njih 17. Zato sam rekao vrlo brzo će se vidjeti što ovaj zakon donosi, tko je čiji, gdje radio, gospodin Katić nije državni tajnik, tu je gospođa Petrijevčanin, gospodin Bilandžić, gospođa Vastrić Đurić kao što ni gospodin Karamarko danas nije u aktivnoj politici ali eto to je vama prilika da nešto kažete pa na onda nešto i recite.

Sad će poštovana zastupnica Salopek imati repliku. **Salopek, Anđelka (HDZ)** Evo poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre tržište rada kao što ste rekli bilježi povećanje zaposlenih, a sve manje nezaposlenih, a cilj je zapravo zaštititi hrvatske radnike, osigurati povratak hrvatskih državljana, ali i otkloniti određene nepravilnosti u zaštiti stranih radnika, unosi se red ulaska stranih državljana ali se i želi zaštititi tržište rada. Primarno se zapošljava domaća radna snaga, a tek onda stranci. Poslodavci moraju priložiti dokaz o kompetencijama stranog radnika za deficitarne poslove kako bi ishodili pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mene interesira koje su zadaće ojačane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ovim izmjenama i dopunama i vjerujem da prijedlogom ovog zakona,

bili su razni, bili su i ministri iz Mosta pa nisu valjali pa su otišli. Ovaj, jel to bilo pitanje. A dobro. vi ste dobro naglasili ove ključne promjene, ja bih upravo u potvrdu onoga što sam maloprije kazao da neće bi lako tima koji su zamislili da će se na stranim radnicima možda okoristit, samo ovu zadužnicu kad govorimo o dolasku stranih radnika, a poslodavac ih ne želi preuzeti. Dakle ta bianko zadužnica znači da kad to utvrdimo o njihovom trošku će se ti ljudi vraćat tamo odakle su i došli. Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, uvode se novi uvjeti za ukidanje dozvola za boravak i rad na strani poslodavca kada se ne poštuju propisi o obveznom zdravstvenom osiguranju. liječnici obiteljske medicine pružaju medicinske usluge što je dakako nesporno, no stranici ne govore hrvatski jezik ne govore engleski jezik, otežano im je sporazumijevanje što može dovesti i do krivog liječenja. Liječnici nemaju njihov karton, ne znaju dal su bolesni i dal imaju kronične bolesti, nema podataka o procijepljenosti, a oni sami to ne znaju objasniti. I sve je više obiteljskih liječnika kroz Udrugu KoHOM prijavljuju slučajeve gdje poslodavac stranih radnika inzistira da bude prisutan na pregledu čime se krši njihova privatnost. U mnogim europskim zemljama je za strane radnike osiguran 24 satna online prevoditeljska služba na sve moguće jezike, no ovim zakonom se to ne uređuje niti nudi rješenja. Mislim da bi međuresorno to trebalo svakako urediti. Zahvaljujem. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala lijepo uvažena gospodo zastupnice. Sigurno da ima odredbi koje će se dodatno u praksi mijenjati. Naime, vi ste iz uvodnog govora mogli zaključiti da je ovo fenomen koji je na neki način se intenzivirao sa jednom značajnom dinamikom u svega nekoliko godina. Mi ne kažemo ovaj zakon je fleksibilan i naš pristup je fleksibilan, mi imamo iskustva drugih zemalja koja ne želimo ponoviti. Ne želimo stvarati tu vrstu nad standarda o kojoj vi govore u zapadnim zemljama koje će nas opteretit, a pitanje je koliku ekonomsku ili neku drugu korist od svega možemo imati. Što se tiče nazočnosti poslodavaca na pregledu ja mislim da je pravo svakog liječnika da upravo inzistira na zaštiti privatnosti svog pacijenta. Hvala vam lijepa. Poštovani potpredsjedniče Vlade i uvaženi ministre. Ja ću se referirat na onaj dio izmjene zakona koje se odnose na zaštitu obitelji i malodobnog djeteta. Naime, izmjenama zakona propisuje se iznimka kojom je dozvoljeno spajanje obitelji sa malodobnim djetetom i to u slučaju ako oba roditelja odnosno samohrani roditelji imaju izdane dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj. Ja osobno smatram da će se time doprinijeti boljoj integraciji obitelji malodobne djece u slučaju stjecanja

striktnih odredbi pa i dijelu zakona koji se tiče kaznenih i prekršajnih odgovornosti, ne smijemo izgubit iz vida da je da se ovdje radi o ljudima, nekad se to izgubi iz vida, pogotovo kad govorimo o ranjivim skupinama, pogotovo kad govorimo kao što ste i vi u vašem pitanju naznačili o djeci. Ako ne možemo ostat humani i kad je u pitanje spajanje obitelji, kad su u pitanju malodobna djeca onda su ozbiljnom problemu, upravo tome smo doskočili sa ovakvim odredbama i hvala vam što ste to podcrtali u vašem pitanju. **Reiner, Poštovani ministre, 2022. izdano je 124 tisuće dozvola za boravak i rad, prošle godine preko 172 tisuće, a ove godine evo već 143 Očito je da je Hrvatska postala ovisna o stranoj radnoj snazi, istovremeno bilježi se kontinuirani porast napada i diskriminacije stranih radnika. Evo imamo najnoviji primjer iz Zadra koji se širi društvenim mrežama, a ima ih jako puno koje se i ne šire. Činjenica je da su strani radnici hrvatska realnost, stoga me zanima koje će se mjere implementirati za njihovo što bržu i efikasniju integraciju te je li u planu donošenje imigracijske i integracijske strategije? Hvala.

Mislim da tih primjera ima, ali da to nije generalan odnos hrvatskih građana prema strancima, prema stranoj radnoj snazi jer da je tome tako onda se ne bi vrtili pojedinačni slučajevi nego bi bilo govora o sustavnosti i nekom masovnijem problemu. Međutim, mi dakle MUP svakom takvom slučaju pristupa sa dužnom pozornošću kao što sam već kazao u odgovoru na slično pitanje ili pitanje s istim povodom. Policija provodi izvidne radnje i siguran sam da će u skladu sa zakonom donijeti svoje zaključke. …/Upadica Reiner: Hvala./… Što se tiče integracije vjerujte to evo i nije pitanje na koje možemo ovako odgovoriti u minuti …/Upadica Reiner: Hvala./… Hvala predsjedavajući. Evo poštovani ministre. Jedno vrijeme u javnom prostoru bila riječ o uvođenju kvote za strane radnike, zašto smo odustali od uvođenja kvote za strane radnike i je li Hrvatska možda po uzoru na Mađarsku razmišlja o propisivanju zemalja iz kojih je dozvoljeno uvoženje

Sustav kvota je nešto što je primjerenije nekakvim planskim ekonomijama gdje vi možete reći hoću ovoliko radnika u ovom segmentu, u onom segmentu međutim mi smo tržišno gospodarstvo, mi moramo pratit zahtjeve tržišta. Što će nama ne znam 20 tisuća ljudi ove ili one struke ako ona nije potrebna na tržištu? Zato je uveden ovaj koji zapravo odgovara na potrebe tržišta. A što se tiče zemalja, mi imamo intenzivnu komunikaciju i pred potpisivanjem smo i nekih provedbenih sporazuma sa Filipinima, gdje možemo reći da se radi o radnoj snazi koja se može lakše integrirati

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre. Smatrate li da bi znanje hrvatskog jezika trebalo biti jedan od preduvjeta za produžavanje radne dozvole nakon 3 godine, ako nam je cilj njihova integracija? S druge strane, dok se ta integracija ne provede, koliko imamo osiguranih prevoditelja dostupnih stranim radnicima, imamo li ih dovoljno, jesu im dovoljno dostupni i s obzirom da u bilo kojem trenutku oni mogu zatrebati bilo koju

U ovom trenutku upravo zbog toga što imamo te 3 godine, mi želimo napravit kvalitetan dio ili izmjene ovoga Zakona ili posebne pravilnike kojima bi se reguliralo to pitanje. Ja se s vama mogu tu složiti da bi to trebao biti cilj kojem idemo. Mi smo razmišljali da li to staviti sada, međutim, procijenili smo da bi osim što bi mogli reći da to imamo, da nismo osmislili kako u tom cjelokupnom integracijskom paketu i učenje jezika i neke druge stvari koje će ti radnici morati savladati, kako bi se lakše uključili u hrvatsko društvo, propisali. **Reiner, Željko Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani ministre, potpredsjedniče hrvatske Vlade, ove izmjene u svakom slučaju treba toplo pozdraviti jer su istinu nužne i dobrodošle. U javnom prostoru imamo različite informacije i vezano za obrazovnu strukturu, čuli smo ih i danas. Ja moramo podsjetiti da čl. 243 važećeg zakona propisuje da se mora voditi evidencija i o znanju stranih jezika i o kompetencijama pa tako i o obrazovanju stranih radnika koji dolaze u Hrvatsku. Interesira me, evo, da jednom zasvagda, ako imate te informacije, podijelite sa javnošću kakva je obrazovna struktura radnika koji nam dolaze iz trećih zemalja jer kalkulira se da

u svakom slučaju jasno, a to je da je najveći dio tih radnika odnosno poslova za koje oni dobivaju dozvolu su poslovi za niskokvalificiranu radnu snagu. Vidimo uostalom i sami, da su to ljudi koji rade ili pomoćne poslove u građevini, pomoćne poslove u turizmu, mislim da je u, kad govorimo o turizmu, kad govorimo o tim velikim lancima, više od 60% su sobarice. Onda još neki pomoćni kuhari, pomoćni konobari, na građevini je upravo ona fizička radna snaga koje možemo o tome misliti i govoriti što hoćemo u Hrvatskoj, danas jednostavno nema. A netko to mora raditi. Poštovani zastupnik Ledenko. konkurentnost Hrvatske se gradila na slabo plaćenim radnim mjestama i obespravljenim radnicima i sada plaćamo danak tome. Naši ljudi su se raselili. No, ovo nije samo ekonomsko već i sigurnosno pitanje. Boravak stranaca podižemo na 3 godine kako bi osigurali integraciju u naše društvo. Moje pitanje kojim revolucionarnim mjerama mislite uspjeti u tom naumu obzirom istim ovim mjerama iz ovog Zakona zapadna Europa nije uspjela? Podsjećam, projekcije kažu, do 2030. g. da će u Hrvatskoj biti pola milijuna stranih radnika, svaki 4. Hvala. **Božinović, Davor (HDZ)** Ja ću vam odgovorit da je zapadna Europa sebi uspjela stvoriti problem prevelikog broja azilanata koji Hrvatska nema. Koliko god vama to možda politički ne odgovaralo, da čujete sve ono što govorimo o ilegalnim migracijama, tako i ovim legalnim migracijama, mi sigurno nećemo stvoriti Hrvatskoj problem zbog toga što vodimo računa o tome da ti ljudi, pa kad govorimo i o stranim radnicima, kad govorimo o 3 godine, kad govorimo o tome da će svi morat imat biometrijske iskaznice, to je najbolji zalog za sigurnost, možda da vam dostavim pisan odgovor, vidim da vas ne zanima ono što govorim. **Reiner, Hvala vam poštovani potpredsjedniče Vlade, g. Božinoviću. Evo, ja prije svega želim pohvaliti ovaj kapitalni zakon iza kojega stoji jako, jako puno složenoga posla i ja vam na tome čestitam i svim resorima i Vladi. Imali smo danas prilike čuti u nekoliko navrata, prije svega, od zastupnika iz Mosta kako straše javnost sa lažnom tezom o zamjeni stanovništva i takve manipulacije ne dovode do ničega dobroga i prema mojemu mišljenju podrivaju proces integracije, što nikako nije dobro, a kad govorimo o integraciji onda bih još jedanput voljela naglasiti veliku važnost učenja i poznavanja hrvatskoga jezika, hrvatske kulture i u tom smislu posebno pohvaliti vaučere za učenje hrvatskoga jezika za one

je, to je, to je dio te naše nove političke kulture, dakle mi imamo i to svi priznaju, jednu od najefikasnijih najefikasnijih graničnih policija u Europi i onda nam se kao alternativa iz tih istih izvora nude nekakve straže sa lovačkim puškama koje bi valjda tu bile efikasnije od najsuvremenije policije i onda smo protiv radne snage, pretpostavljam da to govore oni koji su našli rješenje UI-u, robotizaciji, koja će nas prehranit bez da imamo potrebe za bilo čime od ovoga što radimo. jedno pitanje. Činjenica je da, dobra je stvar da smo se konačno počeli više baviti legalnim migracijama nego onim ilegalnim migracijama. Kao što ste rekli, činjenica je da 50 i posto više stranih radnika koji dolaze su NKV, nekvalificirani radnici. Međutim, činjenica je da u RH ne nedostaje samo NKV radnika, nedostaje i kvalificiranih radnika. E sad ono što se dešava, dešava se da nama u voćnjacima jabuke beru zidari, armirači, varioci, kvalificirani radnici koji su došli u Hrvatsku na NKV radno mjesto zbog lakše birokracije, zbog lakše dobivanje dozvola, a na kraju dana, poslodavac će manje platiti toga radnika. Da li postoji uređeni sustav kako i na koji način tim radnicima pomoći i dati im uputu da je bolje da ostanu u Hrvatsku, ali odu možda u neku drugu firmu bit zidar nego da odsele u Portugal za 50 eura veću plaću da tamo budu sobarice i sobari. Hvala.

vi govorite. Zbog toga smo mi i evo, već više od, ja bih kazao i dvije godine intenzivno radili na izmjenama zakona kojima želimo spriječiti upravo takvu praksu. Dakle poslodavac koji neće zaposliti na ono zašto je dobio dozvolu, ispast liste onih koji mogu barem na 6 godina, pa će morat razmišljati na drugi način kako će obavljati svoju djelatnost. Dakle ima ovdje dosta restriktivnih odredbi i mislim da je i u ovom kontekstu, pitanja koja vi postavljate to važno jer ne želimo nered na hrvatskom tržištu rada, u hrvatskom gospodarstvu i hrvatskom društvu i zbog toga i jesmo krenuli malo restriktivnije. **Reiner, Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Vlade. Ovim Zakonom hrvatski iseljenici su prepoznati kao ciljna skupina, što je izuzetno važno jer smo treća država u svijetu po broju svojih državljana iza Irske i Izraela koji žive van granica RH, u protekle 4 godine 11 054 državljana iz latinskoameričkih zemalja hrvatskog podrijetla dobili su državljanstvo, no samo 342 samo 342 ih je ovdje zatražilo i prebivalište. Ovaj Zakon ne može riješiti sve te složene probleme, on je korak prema naprijed, no mene zanima kompletan koncept koji hrvatska Vlada ima kako bi privukla hrvatske iseljenike da se vrate u Hrvatsku, da ovdje investiraju i da na kraju krajeva, Vlade i ministar. **Božinović, Davor (HDZ)** Vrlo jednostavno. Zakonska rješenja koja oni će imati s ovim Zakonom, a koja nisu imali dosad, ako mi dopuštate da stvar pojednostavnim, ovaj do krajnosti. Dođite ovdje, možete odmah početi raditi ako ste pripadnici hrvatske dijaspore, imate dvije godine da se snađete uz našu pomoć, a to znači, možete se i prekvalificirat, upisat fakultet, odmah počet radit. To nažalost hrvatsko iseljeništvo nije imalo takvu mogućnost, već su tretirani po nekakvim odredbama humanitarnog dolaska, što stvarno nije poruka koju mi želim poslati Hrvatima koji žive izvan Hrvatske. **Piližota, Boris (SDP)** Hvala poštovani ministre. Činjenice su da Hrvatska nije samo iseljenička zemlja. Trenutno je duplo više useljenih od iseljenih, prvenstveno zbog radnih migracija, a jedan od ključnih razloga za to je cijena rada u RH. Drugo, strani radnici su Hrvatskoj potrebni. Svi oni koji iz bilo kojeg drugog predznaka, poslovnog, svjetonazorskoga, ideološkog tvrde suprotno, ne govore istinu, da nam nisu potrebni, ne bi bili tu. I treće integracijska politika u Hrvatskoj ne postoji. Točka. Postavlja se pitanje kako te ljude integrirati u hrvatsko društvo? Struka kaže da do trenutka dok je stranih radnika 10 do 12% u odnosu na broj stanovništva, šansa za njihovu integraciju postoji. Zanima me, a mi smo trenutno na toj granici, samo vaš odgovor s da i ne, planira li Vlada donijeti hitno kvalitetnu i sveobuhvatnu politiku integracije za strane radnike u RH? Hvala. da planira, g. .../nerazumljivo/... ali najlakše je donijeti papir, kao što je Ministarstvo unutarnjih poslova desetljećima donosilo dokument koji se zove strategija imigracija koja je bila sve, samo što nije bila strategija. Dakle, ono što je bitno, to je da mi stvarao uvjete da ostanu oni koji zadovoljavaju i koji će zadovoljavati cijeli niz kriterija. Ne samo radni kriteriji, već i ovo o čemu je vaša kolegica koja se prije interesirala za učenje jezika prihvaćanje načina života, dakle to je nešto što ne možemo propisat ovim zakonom, ali nešto o čemu će siguran sam dobrim dijelom ovisit naš uspjeh i kao gospodarstva i kao društva u budućnosti. Prema tome, o tome se mora, ne da se mora nego će se donijet strategija koja mora uključit …/Upadica Reiner: Hvala./… više-manje sve segmente državne vlasti i ne samo državne vlasti. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovani g. ministre. Svjedočili smo slikama koje pokazuju u medijskom prostoru koje pokazuju veoma loše uslove stanovanja stranih radnika. Vjerujem da ćete se složiti sa mnom da te slike nikome naravno ne služe na čast. Ovim izmjenama i dopunama izvjesno se pokušava poboljšati i njihova pozicija odnosno u ovim izmjenama i dopunama postoje odredbe koje se tiču Državnog inspektorata koji će provjeravati njihove uvjete, recite nam jel ostalo je nejasno, koji će tačno to inspektori raditi? Hoće li to biti inspektori zaštite na radu ili sanitarni inspektori ili građevinski inspektori, nije precizirano koji će to dio Državnog inspektorata radit? **Božinović, Davor (HDZ)** Dakle, radit će Državni inspektorat. Državni inspektorat će kao i druga vladina tijela vodit računa o tome sa čime i sa kojim sve ovlastima oni raspolažu, na što sve moraju odgovoriti u smislu onoga što su im poslovi nadležnosti, uključujući i ovo što vi ovo pitanje koje vi postavljate. Nama je osnovno kad govorimo o smještaju da kao i sada ako ima nekakvih naznaka, tu se spominjao stan od sto kvadrata gdje je živjelo 40 ljudi, dakle na to je izašla policijska ophodnja, nekoliko policajaca s jednim državnim inspektoratom i stvar je dobila svoj pravni epilog, tako će biti i ubuduće. Vidjet ćemo hoće li to zahtijevati dodatni broj ljudi u institucijama …/Upadica Reiner: Hvala./… poput državnog Zahvaljujem. Poštovani ministre, znamo da se prethodnih godina dobrano iskorištavalo strane radnike i da su radili za plaću koja je manja od plaće na kojoj rade domaći radnici što naravno rušilo cijenu rada i nije odgovaralo niti domaćima niti stranim radnicima. Ovim prijedlogom zakona HZZ bi ipak trebao provjeravati da se plaća koja se isplaćuje stranom radniku ne bude manja odnosno ona ne bi smjela biti manja od plaće koju primaju zaposleni radnici na usporedivim radnim mjestima. Međutim ono što iz zakona još uvijek nije jasno je kako će se točno provjeravati odnosno kako će točno HZZ prema kojim indikatorima provjeravati koja je to plaća na usporedivim radnim mjestima? Hvala. **Božinović, Davor (HDZ)** Recimo ako je građevina onda imate kolektivne ugovore koji uređuju taj sektor iz kojih se vidi upravo ta razina plaće. Ono što je bitno, ono što nismo imali kao alat, to je ako netko sad ide ispod toga što je plaća koja je usporediva po određenim sektorima, mi ćemo tog poslodavca bez ikakve empatije isključiti iz ovog procesa, neće moć uvoziti stranu radnu snagu i time ćemo stvoriti jedan ja bih kazao jedno puno zdravije okružje zapošljavanja stranih radnika nego što bi bilo kad bi nastavili ovim putem. **Reiner, Željko Poštovani ministre. U čl. 25. prijedloga zakona predlaže se izmjena čl. 91. zakona gdje protiv rješenja MUP-a o zahtjevu za izdavanje dozvola za boravak i rad nije dopuštena žalba nego se može pokrenuti upravni spor. Možete li nam pojasniti zašto prijedlog zakona ne omogućava žalbu na rješenje MUP-a o izdavanju dozvola za boravak i rad, već isključivo sudsku zaštitu kroz upravni spor kada je jasno da to znatno otežava pravnu zaštitu stranih radnika zbog dugotrajnosti sudskih postupka? Hvala. Vidite mi imamo veliki broj zahtjeva koje odbijamo, dakle MUP, kad ne bi bilo ovako onda bismo vjerojatno imali još jedno posebno tijelo koje bi taj međukorak rješavanja po žalbama moralo se time bavit, a jedna od intencija je zapravo da se smanji ta administracija. S druge strane odredbe zakona su više nego jasne i za poslodavce i za strane radnike što treba ispuniti i ne ući u tu sivu zonu jer ako ćemo otvorit sami mogućnost da se nešto tu ostane nejasno, da se lovi u mutnome onda bojim se da nećemo ostvarit ono što nam je cilj. Prema tome, tako je i sada kad govorimo o žalbama odnosno pokretanju upravnog spora tako po našem **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Poštovani potpredsjedniče Vlade. U svetlih ovih izmjena Zakona o strancima koji su usmereni na olakšavanje zapošljavanje stranih radnika i integracija, moje pitanje koje koje konkretne strategije planirate implementirati kako biste privukli više iseljenika i njihovih potomaka da dođu i ostanu u RH? Imat ću u vidu da ste već jednim dijelom odgovorili kolegici Petir, možda bi mogli još malo

usvojena, zatim Nacionalni plan sveobuhvatni imigracijske politike. Svi oni koji su čitali ovu strategiju ovaj demografske revitalizacije vidjet će koji su tu sve dokumenti. Ja ih sad ovako iz glave navodim ovaj upravo taj nacionalni plan bi trebao biti ono što je i kolega maloprije pitao strategija imigracije. Mislim da ćemo se složit da ono što je bila praksa da ne kažem otkad kad govorimo o strategiji imigracija da je to posao MUP-a da to sigurno više MUP ne bi trebalo biti čak ni glavni akter takve imigracijske strategije. Zapravo imamo novo Ministarstvo Poštovani zastupnik Ostojić. **Ostojić, Ranko (SDP)** Poštovani naglasili ste da jedini koji su pregovarali oko euroatlantskih integracija vjerojatno ste mislili na HDZ i tada možda još niste bili u njemu, ali to nije istina. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 29.10.2001. potpisao je Ivica Račan. Podnošenje zahtjeva za pristupanje EU 2003. u Ateni potpisao je Ivica Račan. 18.6.2004. dobijamo status kandidata. 3.10.2005. započinju pristupni pregovori. Neću naglašavati ostatak, ali mislim da nije korektno govorit nešto što je bio zajednički nacionalni interes svih stranaka da ste vi jedini prigovarali, a šta se tiče migracijskih politika koje su zakonska obaveza moram reći da to nisu gluposti, pročitajte dio 7 u toj migracijskoj politici oko iseljeništva. To je napisano prije 10 godina. Hvala. poslova. **Božinović, Davor (HDZ)** Da napisano je u jednoj ili dvije rečenice što je stvarno za provedbu više nego dovoljno, a kad već postavljate pitanje tako mislim da je SDP dok ga je vodio Ivica Račan imao proatlantsku i proeuropsku orijentaciju koja se pogotovo posljednjih dana sve više dovodi u pitanje i ne ne znam gdje bismo završili pogotovo kad možete čuti ono što vam govore visoko pozicionirani predstavnici NATO saveza koliko je pogotovo oko Ukrajine važno jedinstvo i EU i NATO saveza, a mi smo zahvaljujući vašem doprinosu poslali poruku da nas za Ukrajinu nije briga bilo da se radi o europskim misijama ili o NATO aktivnosti koje su … …/Upadica Zastupnik Bauk dignuo je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Članak 238., dovođenje u pitanje naše proatlantske kako ste rekli pronato itd., dakle mi smo potpuno na tragu proatlantske, prodemokratske, pronato Hvala. Dobro to ovaj nema veze sa Člankom 238., pa vam moram dati opomenu. Ovaj, poštovana zastupnica Borić. Predsjedavajući, poštovani gospodine ministre u važećem zakonu postoji obveza donošenja Akcijskog plana za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom, ali se ta obaveza ne provodi. Da imamo integracijsku politiku nažalost i u Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. ne govori se o potrebi za stranom radnom snagom i integracijom, onda bi osobe pod međunarodnom zaštitom koje znaju da nakon 3 mjeseca imaju pravo tražiti i posao, već poznaju jezik, integrirani su svoje zajednice sigurno bismo im olakšali azil, a i njihovim obiteljima bismo olakšali kod spajanja obitelji naravno užim obiteljima da im se olakšaju vize za Hrvatsku. I dodatno također, govorimo o Ukrajini pa bih i voljela da osobe iz Ukrajine koje su trenutno pod privremenom zaštitom nemaju ni one regulirani dugotrajniji boravak pa predlažem da se to promijeni. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani potpredsjednik Vlade i ministar. Što se tiče izbjeglica iz Ukrajine to je još uvijek dio koji je reguliran na razini EU, dakle ta privremena zaštita. Mislim da je logika Ukrajine odnosno ukrajinskih izbjeglica da se njima pomogne koliko god se može ali da ih se naravno nema nikakve prisile ni u jednom ni u drugom smjeru, ali mislim da nam je svima u interesu da jednog dana s obzirom i na veliki demografski pad, broj poginulih u Ukrajini ti ljudi vrate u svoju zemlju i počnu je graditi iz pepela. Što se tiče međunarodne zaštite Hrvatska ja to cijelo vrijeme govorim, dopušta dakle mi imamo puno veći broj ljudi koji su podnijeli zahtjev za azil nego što

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre ovim prijedlogom izmjenom, izmjena Zakona o strancima smanjit će se administrativno opterećenje vezano za rad, dakle i za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad. Pitam vas to koliko će to pomoći radnicima, stranim radnicima da mogu tražiti posao ako tražit novi posao ako ostanu bez posla na koji su došli raditi. Pitam vas to zbog toga što se evo nedavno pokazalo da

Hvala gospođo zastupnice, dakle poanta ovog ovih 60 dana je s jedne strane ako su to ljudi, a to će naravno odmah biti jasno jesu li oni ostali bez posla zbog neke prekršaja nekog djela ili je jednostavno takva, takva, takvo stanje sa firmom, kompanijom u kojoj rade. Ukoliko nije do njih to što su ostali bez posla, a ako su već proveli neko vrijeme u Hrvatskoj nije loše da ostanu nego da ih vraćate nazad i onda primate neke druge. Em je to puno veća administracija, em imate ljude koji po prvi puta dolaze, a ovdje imate možda već nekoga tko se aklimatizirao na hrvatske uvjete. Dakle, to je, to je ta logika da im damo šansu, da damo šansu tržištu u Hrvatskoj da te ljude zaposli u tih 2 mjeseca, pa onda naravno se mogu otvoriti i sva druga pitanja… …/Upadica

Poštovani ministre rekli ste da smo postali zemlja privlačna za strane radnike, ali je činjenica da ostajemo neprivlačni vlastitim građanima. Dakle, u proteklih 10 godina više od 400 tisuća radno sposobnih građana napustilo je Hrvatsku, a istraživanja poput onog od Tade Jurića posebnog savjetnika u Vladi pokazuju da su glavni razlozi za iseljavanje korupcija i klijentelizam. Kako planirate riješiti te probleme kako bi vaši pozivi iseljenicima na povratak imali zaista stvarni učinak ili se možda slažete s vašim kolegom ministrom Šipićem koji poziva žene da rađaju radnu snagu koja bi čuvala magarce da je to rješenje demografskih problema. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani u društvu različitih pogleda na brojna pitanja. Nekome normalno na zgradi grada mislim da se radi o Splitu stavit ploču sa ćiriličnim oznakama nekome to nije normalno. Nekome je kao i gospodinu Šipiću misija kako što više Hrvata vratit u Hrvatsku i mi ćemo mu tu svi pomoći u to budite uvjereni jer to ne može biti posao samo jednoga ministarstva. A što se tiče privlačnosti Hrvatske mislim da vam podaci o broju ljudi koji dolaze u Hrvatsku posljednjih godina najbolje daju odgovor na to pitanje.

Poštovani ministre nitko nije protiv donošenja dobrih zakona i svjedoci smo da se u Hrvatskoj od 2005. tj. od početka pristupnih pregovora donosi cijeli niz dobrih zakona sukladno prihvaćanju cijele vrijednosne i pravne stečevine EU. Međutim, ti pravni zakoni koje mi usvajamo su u potpunoj diskrepanciji sa postupanjem, dakle ne samo ove vlasti koja traje već 8-9 godina nego dakle cijele strukture vlasti u tome razdoblju. Prema tome, kako ćemo pomiriti dakle te zakone i praksu koja je potpuno suprotna tome i koja se očituje u tome da smo zapravo zemlja sa najvećom zamjenom stanovništva i da se to događa ubrzanije 10 do 15 puta nego u drugim zemljama EU. Dakle, dok se ne promijeni struktura vlasti nemoguće je dakle provoditi sve sjajne zakone koje imamo, a čuli smo u nizu primjedaba jel uključujući i ovu maloprije dakle da su osnovni razlozi bijega iz Hrvatske najvitalnijih, poslovno … …/Upadica Željko Reiner: Poštovani potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. Možete se isključiti molim vas kolega Jurčević. nema problem koji imaju neke druge, ma neću kad ne slušate. Poštovanje, moje pitanje je na tragu onima koje su već uputili moje kolege, a odnosi se na integracijsku strategiju koja je najavljena zakonom od prije prije 2 godine, međutim nema je. Podržavam onu koja će osim učenja jezika obuhvaćati i one programe koji će doprinijeti smanjenju predrasuda i stereotipa među građanima što obuhvaća i strane radnike i naravno naše građane. U vezi s tim hoće li se mijenjati postupci integracije djece u obrazovni sustav on već postoji, međutim on je manjkav i svakako bi ga trebalo dopuniti, učiniti boljim. Hvala vam lijepa. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala lijepa. S obzirom da gospodin koji je prije govorio nije imao vremena saslušati odgovor možda da spojim jer se radi o integraciji. Ono što mi sigurno nećemo dopustiti to je da nam se stvaraju geta, da nam se stvaraju dijelovi grada, gospodin je kazao da nema gore situacije nego u Hrvatskoj. Pa malo proputujte evo vam tu već Austrija, pa ćete vidjeti da postoje cijeli kvartovi, dijelovi grada da ne govorim o Bruxellesu, o Londonu, o Parizu gdje jednostavno domaće stanovništvo se više boji ući. To mi sigurno dopustit nećemo, a da bismo to obećanje održali to znači integraciju onih koji stvarno hoće. Zato smo rekli 3 godine ali privremeno. U tih 3 godine će se vidjeti je li to netko tko će se uspjeti integrirati u naše društvo ili nije. Ako nije onda će stalno biti privremeni do jednog dana kad se vrati tamo odakle je došao. **Reiner, Željko Ministre znate što je ovaj zakon? To je jedan mali flaster na ogromnu ranu otvorenog prijeloma kostiju gdje krv šiklja na sve strane. U 30 godina koliko HDZ svojata državu izgubili smo skoro milijun stanovnika i to zbog propalih demografskih politika, zbog propalih gospodarskih politika, ali i zbog propalih pravosudnih politika. Da malo ilustriram što to zapravo znači, evo pročitat ću jedan naslov, HDZ-ov šerif dobio 4 godine zatvora, spiskao skoro čet… skoro milion općinskih kuna na raskošne gozbe, markiranu odjelu i CD Halida Bešlića, kupovao je i građevinski materijal, pidžame, juneći but bez kosti, pileći file i tlakomjer i to kroz tri uzastopna mandata u općini Škabrnja koja ima niti 1.300 stanovnika. Dakle, takva Hrvatska nema opstanak. Nama treba uređeno društvo sa jasnom vizijom budućnosti kojeg HDZ jednostavno ne može stvoriti, ali će biti uporan u svom djelovanju dok sve ne razori.

vama odgovorio na to pitanje možete vi ponavljati HDZ, HDZ-ov načelnik, HDZ-ov ovaj, HDZ, kad su neki drugi nema tog prefiksa, ali je činjenica pa i u tom slučaju o kojem vi govorite ja pretpostavljam, mislim da znam na što mislite da je to kriminalističko istraživanje koje je provedeno u mandatu ove Vlade, koje je procesuirano u mandatu ove Vlade i koje je presuđeno u mandatu ove Vlade. Dakle, vi možete tom istom slučaju pristupit na način kao što vi pristupate, a možete reći evo upravo ova politika je omogućila

kao potpredsjednika Vlade. Dakle, mi prema podacima s kojim raspolažemo tek 0,6% stranih radnika koji imamo u ovom trenutku su visokokvalificirani. Paralelno s tim imamo 14 tisuća praznih za studente koji su neupisani, imamo svega 210 studenata iz trećih zemalja i 240 sa područja EU. I sad prema našim propisima da bi se upisali studenti recimo iz Nepala ili iz Indije da dođu studirati u Hrvatsku što bi se meni čini da bi mogao biti interes jer dobivate visoko kvalitetnu radnu snagu za ubuduće jer će ostati tu, oni moraju imati vizu i te se vize odbijaju, dakle oni ne mogu dobiti vizu. Ali da bi došao radnik niskokvalificiran iz Indije i Nepala on to ne mora imati i dolazi. Sad me zanima da li je na razini Vlade razmišljano o tome se stvari promjene, da se promijene stvari … …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… … vezano uz vizni režim. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. Pa razumijem logiku, ali se radi o različitim propisima. Ovo je pitanje politike obrazovanja, politike koje siguran sam da sa razine nadležnoga ministarstva treba napraviti i možda posebni strateški dokument kako privući mlade ljude iz zemalja poput ove o kojoj vi govorite kako bi došli studirati. Dakle, Hrvatska mora poslat po mom uvjerenju, a tu se slažemo pretpostavljam nekakav hab i za studente iz trećih zemalja. Mi ćemo, mi smo sad stvorili ovim zakonom pretpostavke da se to dogodi, a sad resorno ćemo naravno i sa strane potpredsjednika Vlade probati učiniti sve da to počne davati rezultate u svim segmentima uključujući i studiranje. **Reiner, Željko …/Upadica Željko Reiner: A ne dobili ste riječ, to što vi niste govorili to je vaš problem, pardon. Mogli ste šutit cijelo vrijeme, vrijeme bi išlo./… mislim al takva praksa nije korektna i kolegijalna, al to samo vi provodite što dovoljno govori o vama, a evo ja ću se snaći i u ovome što mi je preostalo, ali hvala još jedan put. Gospodine potpredsjedniče umjesto da budemo država sa tržišnim gospodarstvom kako ste malo prije rekli mi smo se nažalost pretvorili u državu odnosno u principu u jedno tržišno društvo. Malo je neugodan slučaj kako se danas opravdava tu ovaj nekontrolirano priljev stranih radnika nekim visokim ciljevima poput gospodarskog rasta i interesima hrvatskog gospodarstva kad to nije ništa drugo nego neka službeni eufemizam za lovu, profit i keš visoke klase. Konkretno pitanje, gdje je trenutno plan i gdje su predviđena sredstva za integraciju radnika iz trećih zemalja? Koliko vaučera je dosada potrošeno na učenje hrvatskog jezika i šta je od toga platila država, a šta su platili poslodavci? Hvala. Hvala i vama potpredsjedniče. Molim lijepa. Poštovani potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. **Božinović, Davor (HDZ)** Dakle, Ministarstvo rada, obitelji i socijalne politike je upravo zaduženo za o čemu vi govorite. Oni imaju nekih 35 programa na kojima rade. Njihova ciljana skupina i to je još jedan od razloga izmjene s jedne na tri godine su upravo ovi koji bi boravili tu tri godine i čim prije usvojimo ovaj zakon onda će i taj dio provedbe krenuti osim naravno učenja hrvatskoga jezika što se već provodi. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovani ministre ako sam dobro shvatila u vašem izlaganju o izjavi jučer državnog tajnika, strani radnici dolaze u Hrvatsku jer je to posljedica velikog gospodarskog rasta nikad većih plaća s kojima se stalno hvalite, eto to smo jučer slušali. Nikad bolji rast, nikad bolje plaće itd. Ono što je meni prvo palo napamet, a slušajući naravno te izjave jest pitanje zašto nam se onda mladi ljudi iseljavaju iz države? jednostavno zašto? Slušala sam sinoć je vaš koalicijski partner Kukavica kazao da je to pa evo citiram, posljedica loše politike radi koje je stravično velik broj mladih ljudi izašao iz Hrvatske. Pa evo mene interesira kako vi komentirate ovu kritiku vašeg koalicijskog partnera da ste lošim politikama doveli do egzodusa mladih ljudi iz Hrvatske jer državom upravljate

Ne znam to proruski jataci, to ste vi prvi sad spomenuli to kolko, tu sam od jutra nitko nije govorio o proruskim jatacima. Ovaj vidite kad kažete da smo mi odgovorni, jesmo i od toga ne bježimo. Međutim, temeljna za sve ono što je u Hrvatskoj dobro, a naravno i za ono što još treba biti bolje, temeljna pretpostavka uvažena gospođo zastupnice je da nam mandat daju hrvatski građani. Dakle, mi ne bismo bili ovdje da hrvatski građani nisu većinski odlučili da mi i treći mandat ostanemo ovdje. Oni nisu odlučili da taj mandat povjere nekome

Poštovani ministre čuli smo od zastupnika vladajućih danas tezu kako je RH postala zemlja useljavanja, od zemlje iseljavanja, pa vas molim da mi prokomentirate ove brojeve. Na dan 31.12.2019. Registar birača bilježi 883 tisuće 42 hrvatska birača u inozemstvu, a na dan 31.12.2023. što je zadnji podatak kojeg imamo 969 tisuća 866 i to to su samo oni koji su uredno odjavili prebivalište. molio bih vas na temelju evo ovoga podatka da je li stoji ta teza da Hrvatska više nije zemlja iseljavanja nego useljavanja, a isto tako je li istinita, istinit podatak da samo 1% stranih radnika uvezenih zadnjih godina ima visoku stručnu spremu imate li podatak koliko je hrvatskih državljana s visokom stručnom spremom među onima koji su evo barem u zadnjih 4 godine napustili Hrvatsku? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. Dakle, ovo što se tiče popisa birača znamo da je odgovorno Ministarstvo pravosuđa i uprave za popise, MUP tu dostavlja koje ima MUP. Tu može biti naravno i dio kad govorimo o ljudima koji su u međuvremenu napustili Hrvatsku, ali mi smo sigurni trendovi pokazuju već od 2017. da se oni mijenjaju i mijenjat će se. Ne može se preko noći postati od emigracijske države imigracijska država, niti od od države iseljenika do države useljenika. To je trend. O tome će svjedočiti godine koje su pred nama, a na nama je da upravo ovako jednim pristupom međuinstitucionalnim svako sa svoje strane učini najviše kako bi ostvarili taj cilj koji nam je pretpostavljam zajednički. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? …/Upadica se ne razumije./… Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost poštovani zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na svojoj 4. sjednici održanoj 15. listopada '24. raspravio je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, prvo čitanje koje je Vlada RH podnijela aktom od 3. listopada '24. Odbor je predmetni prijedlog zakona razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. Na sjednici su pristup… prisustvovali predstavnici predlagatelja iz MUP-a, rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstva demografije i useljeništva. Pučka pravobraniteljica sukladno ovlastima iz Članka 17. Zakona o pučkom pravobranitelju je dostavila odboru mišljenje na nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ovog Zakona o strancima kojim su upoznati svi članovi i članice odbora. Kako se nadam da su i zastupnice i zastupnici imali priliku pročitati izvješće nadam se da mogu preskočit 7 strana obrazloženja o raspravi i samo ću na kraju reći, a to je da je odbor većinom glasova sa 6 glasova za i 5 glasova suzdržanih odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se prihvati prijedlog zakona, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi da se upute predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Zahvaljujem. **Reiner, izvjestitelj nekog drugog odbora? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Mišo Krstičević. Izvolite. …/Upadica se ne

Poštovane i drage kolege, evo nadam se da je vama svima jasno da mi kao politička zajednica se nalazimo na jednom početku putanje koja su mnoga europska društva dosada već dobrim dijelom prošla. Ta putanja kao što možemo vidjet se sastoji od uvoza nove jedne armije potplaćenog rada i odbijanja da se te iste ljude iz tih drugih kultura integrira u naše društvo. Svi valjda znate da ta putanja podrazumijeva i više incidenata gdje evo kao što vidimo jučer neke kukavice naruče dostavu i onda vrijeđaju već umornog stranog radnika, fizički ga napadnu, sve to snimaju i onda objave na društvenim mrežama. Vama je valjda jasno da ta putanja društvenog nazadovanja završava podijeljenim društvom. upravo vi drage kolege koji ste politički profesionalci sigurno znate da u takvim društvima zapravo na izborima ne može pobijedit nitko osim nekakve radikalne desnice. Austrija, Nizozemska, Švedska, Italija, Njemačka pa opet Austrija. Konfekcijska parlamentarna odijela, ispod toga istetovirani kukasti križevi to je valjda sve svima poznato. Samo je pitanje koje se nameće ili kako je popularnije reć nameće se pitanje hoćete li vi iskoristiti svoje demokratske mandate i spriječit neke od ovih promjena koje se događaju? Ljudska povijest već danas je rečeno jeste povijest migracija to pokazuju istraživanja i na drevnim DNK-a uzorcima čovjekove kosti. Ljudi su se uvijek selili u potrazi za boljim životima čak nekad i riskirali da izgube one koje su imali. Međutim, ljudska podsvijest je jednako tako što danas nije rečeno povijest eksploatacije, povijest kolonizacije, povijest jednog bespoštednog iscjeljivanja čovjeka, cijelih društava i cijelog ovog razrušenog planeta. I ako ne zaustavimo tu kolonijalnu eksploataciju i klimatske promjene mi nećemo niti migracije staviti pod kontrolu. Uzalud će biti onda deportacijski centri, uzalud Ruande, uzalud cijela Albanija, uzalud push backovi, bodljikave žice, pendreci. Međutim, nije uvijek bilo tako. Barem u nekakvom kratkom ali iznimnom povijesnom intervalu neki su ga nazivali socijalnom razvojnom državom nije baš bilo tako. I danas možemo čuti priče ljudi iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije koji su zaradili švedske mirovine na proizvodnim linijama Volva i na brodogradilištima u Malmeu kad su '60.-tih godina prošlog stoljeća odlazili u Švedsku kako su ih tamo dočekivali svečano sa limenom glazbom, kako su im odmah dodijeli javne stanove ili kako je danas u Hrvatskoj to popularno nazvati priuštivi dugoročni najam koji danas konzumiraju njihovi unuci. Već sutra su im ponudili članske iskaznice njihovih sindikata, pristupe kolektivnim ugovorima koji su im jamčili iste plaće kao što su imali i Šveđani, dali su im također mjesto u dječjim vrtićima, osigurali su im zdravstveno osiguranje najviših standarda, financirali su njihova kulturna društva, njihove sportske klubove itd. I neko bi rekao da su Šveđani tada imali ono što je upravo danas HDZ izbacio iz ovog zakona, imigracijsku strategiju. I to strategiju koja je imala sredstva za integraciju stranih radnika. Vidite kako danas ministar šturo odgovara kad ga se pita za sredstva za integraciju. Vjerojatno Šveđani imaju tu integraciju i danas, ali ono što je bitnije što su tada imali, imali su socijalnu državu. Da ne bi tu bilo nekakve zabune nisu ljudi iz ovoga popularnoga regiona odlazili tamo iz čiste nekakve multikulturalne znatiželje. Odlazili su tamo, bili privlačeni prvenstveno švedski industrijaliza… industrijalci popravili profite koji su im u tom trenutku bili ugroženi. I tada je naravno bilo eksploatacije ili ako je nekome danas poput kolege Hrebaka draže reći bilo je slobodnog tržišta, ali je ono je bilo koliko toliko regulirano. Strani radnici su svojim dolaskom jačali švedski sindikat i naravno snagu u tarifnim pregovorima. Švedski radnici su znali što više stranih drugova u pogonu to su izgledi za povećanja plaća sve veći. Nisu oni bili bolji ljudi, oni su u osnovu bili isti, isti oni Šveđani koji danas glasaju za tu radikalnu desnicu, ali gospodo to je bio drugi kontekst. Ne manje važno, u europskim državama je postojala vizija razvoja i u zemljama iz koje su dolazili strani radnici. Znamo naravno ni onda sve bilo bajno kako kaže nekoja pjesma ali su se gradili domovi zdravlja, fakulteti, infrastruktura. Većina ljudi je znala da postoji i razvojna perspektiva i tamo u Indiji i u Africi i na Bliskom Istoku pa ju nisu baš svi dolaziti tražiti u Europu, ali gospodo to je bio drugi kontekst. To je bio jedan praktično drugi bolji svit u kojem su se ljudi jedni prema drugima ponašali kud i kamo bolje. I taj kontekst kao što sam već spomenuo su tad neki nazivali socijalnom i razvojnom državnom. Međutim, mislilo se da će to trajati zauvijek ali onda je došlo vrijeme popularnog popularnog ekonomskog restrukturiranja, vrijeme štednje i ne samo na budžetima za integraciju stranih radnika kao npr. u Švedskoj došlo je vrijeme tih bolnih rezova i nažalost još bolnijih posljedica koje danas vidimo. I ako vi mislite da mi ovdje u Hrvatskoj imamo još nekoliko desetljeća da dosegnemo te negativne trendove onda značajno podcjenjujete hrvatsku vlast. U jednom razgovoru pred par dana s jednom švedskom aktivisticom spomenio sam ono što su me prethodno upozorili iz Centra za mirovne studije da je u Hrvatskoj nemoguće zatražiti dozvolu za boravak na osnovu zaposlenja ako vam je upravo odbijen zahtjev za azil. I kaže gospođa aktivistica kaže a u nas se švedska desnica itekako trudi otežat život tim migrantima kaže ali ima ona šta naučiti od vašeg sistema. Dođe osoba iz Afrike, Afganistana nekako se prevuče preko granice, izbjegne taj push back, izbjegne bodljikavu žicu, niko je ne ostavi da je eventualno pokupi vlak i zatraži azil. Nakon 3 mjeseca počne radit, polako se integrira, ali ali kad je već malo naučila hrvatski ili bar dobro zna engleski dođe odluka da je zahtjev odbijen. Pa gospoda iz Centra za mirovne studije su čak imali zahtjeve privatnih poslodavaca da im pomognu da takve radnike zadrže jer su njima bili zadovoljni, ali gospodo nije bilo pomoći. Kad smo već kod toga naravno nema ni pravila. Još uvijek ishod traženja međunarodne zaštite ovisi o policijskoj upravi u kojoj je zahtjev podnesen pa čak i o službeniku koji ga je obrađivao. Istovremeno više, jedna od više stotina blago rečeno poluilegalnih agencija za trgovinu radnicima iz Nepala ili Filipina će za jedno 4 hiljade eura iznajmiti radnika da upotpuni to isto radno mjesto. Kako naravno temeljna zadaća je da plaće ostanu na minimalnoj razini. Ali nisu samo ti agentski mešetari oni koji zarađuju novac od ove situacije. Treba uvijek imati naravno na umu da ono što je prije 20-ak godine napisao Slavoj Žižek jednostavna činjenica da priljev stranih radnika nije posljedica neke multi kulti tolerancije on zapravo jest dio strategije kapitala da obuzda radničke zahtjeve. I daleko od toga što vi… kao što vidimo da je klasna borba zastarjela ona se i dalje nastavljala samo u njoj danas pobjeđuju oni koji se nazivaju poduzetnicima, menadžerima, mešetarima. Njima profiti društveni problemi i ožiljci kome, nama. ožiljci kome, nama. MUP i policija će se u tom procesu zadovoljiti da oni tu imaju gospoda što manje posla. E upravo se o tome ovdje nažalost radi o jednoj staroj, provjerenoj sposobnosti kapitala da skupi vrhnje, a plastičnu ambalažu ostavi po parkovima kako to znamo vidit. To su one eksternalije, one eksterne disekonomije kako će reći prosječan neoliberalni apologeta. U građevini i u ugostiteljstvu naravno radi najviše To su gospodo draga upravo oni sektori gdje su i prije zabilježena najučestalija kršenja radničkih prava, pa tu su izgubili domaće radnike. Niska plaća, nefer odnos, šta, pravac Irska, Njemačka, Slovenija samo što dalje od tog pohlepnog hrvatskog šefa. Međutim, nije daleko od istine da se ni danas u tim poslima ne može naći posao viši od minimalca. E onda je u cilju regulacije tu Zakon o strancima koji propisuje famozni test tržišta rada koji izgleda, poslodavac zatraži 20 zidara na minimalnu plaću i ako ih zavod za zapošljavanje za tu plaću ne nudi onda on može zapošljavat strane radnike. tu smo došli i do onoga učenja hrvatskog jezika naravno o kojem ministar opet nije imao šta reć i konačno je nekome od ovih liberala došlo pod ruku to da negdje podvali svemoćne vaučere. Gospodin nobelovac Milton Friedman bi sigurno bio na to ponosan. Međutim gospodo ne bi li znanje hrvatskog jezika trebalo bit preduvjet za zapošljavanje barem u ugostiteljstvu. Možda nekome od vas ili od ljudi u našem društvu je fora naručivat mochaccino na engleskom ali sigurno nije fora radit za hrvatski minimalac. I eto tu se naravno rađa prilika za našu slavnu desnicu koja već spremno čeka da kaže ako ste nezadovoljni hrvatskim kapitalističkim eksperimentom krivi su vam Nepalci, krivi su vam Filipinci. Jel stvarno ta stara strategija dru… žrtvenog janjca koja stalno traži nekakve nove Srbe će biti jučer, danas i sutra naše političke zajednice jer možda iz HDZ-a misle da to mogu riješit prvo onim kapama sa logom HDZ-a, a sutra još jednim koalicijskim sporazumom. Predložena verzija ovoga Zakona o strancima donosi i niz poboljšanja. Nije sporno iako je premalo 60 dana u kojima strani radnici mogu tražiti posao umjesto da ih čeka Međutim, to ne vrijedi za sezonce, 9 plus 9 mjeseci i dalje si rob ako poslodavac ne ispunjava radnička prava onda se radnike vraća u njihovu zemlju ovoga puta jedina razlika da to ide na bianco zadužnicu od poslodavca. Kako je ovaj prijedlog riješio pitanje primjerenosti smještaja? Pa tako što je MUP napisao mi ćemo ga riješiti, ali kako će izgledat taj ministrov pravilnik, koji će biti kriteriji to nama danas ništa nije jasno. Mi smo slušali i naslušat ćemo se još dosta propagande o kvotama domaćih i stranih radnika, ali ono što danas vidimo ovdje 50 domaćih, 50 stranih, ali gospodo 51 domaći 250 stranih, nažalost u takvim kontekstima nema više integracije onda slijedi samo getoizacija što je možda gospodi i cilj. Opet kažem profiti naši, društveni ožiljci vaši. Nakon svim ma kako skromnih relativnih poboljšanja propisa najveći problem aktualnoga prijedloga je brisanje obveze donošenja migracijske politike. Takav strateški dokument migracijske politike u artikuliranom obliku podložan ovom …/Govornik se ne razumije./… nije postojao od 2015. godine ali obaveza njegovog donošenja bila barem propisana zakonom. Ministarstvo se danas u odgovorima na primjedbe pučke pravobraniteljice i drugih u e-savjetovanju poziva na Strategiju demografske revitalizacije kojoj ne postoji baš ništa o emigraciji. Osim toga njeno vrednovanje će biti tek 2028. godine. Budući da hitno potrebne mjere i sredstva za integraciju radnika iz trećih zemalja nisu predviđena ovim zakonom mogla bi bit barem predviđena odgovarajućom migracijskom politikom. Međutim, ako se obaveza njenog donošenja ukine ovim zakonom ostat će niz otvorenih pitanja pogotovo kad se na dnevnom mjestu, na dnevnom redu pojave mjesta u vrtićima ili potrebe za zapošljavanjem stranih radnika u javnom sektoru, e onda će biti profiti vaši otvorena pitanja naša. Pokušajmo za kraj definirati barem neka od tih pitanja. Prvo, potrebno je vratiti kvote i to ne za neke izmišljene nego upravo one kvote koje proizlaze iz određene strategije, ne samo strategije migracije nego i strategije razvoja Hrvatske u kojim industrijama, u kojim regijama, pa sve do toga u kojim dječjim vrtićima će se integrirati ti novi mali građani Hrvatske. I naravno da ostane u fokusu ministru i Vladi o čijem trošku će biti izgrađeni ti vrtići. Drugo, hrvatsko društvo treba ukinut kriminalizaciju solidarnosti. Danas ako pomognete nekom stranom radniku koji je recimo greškom poslodavaca upravo izgubio svoj status a da to niti ne zna možete imati ozbiljnih problema sa gospodom policajcima. Ali ne samo to, mi trebamo stranim radnicima ponuditi sindikalno predstavljanje ali o trošku poslodavca jer budući da je nerealno očekivati od radnika na minimalcu da još plaća i sindikalnu članarinu, sindikati koji to budu htjeli, ispunjavali određene uvjete ih moći učlanit tako da se prijave za javna poticajna sredstva. I treće uvedimo određenu malu stopu doprinosa ili poreza na integracije radnika iz trećih zemalja koje će poslodavac ako zapošljava stranog radnika plaćati na plaću. Iz tako prikupljenih sredstava mogu se financirati programi učenja hrvatskog jezika, plaće teta u vrtićima, kulturne aktivnosti, sindikalne usluge i mnogo toga drugoga. čekajte poslodavci će reći naravno pa neće se nama isplatiti da mi zapošljavamo strane radnike u tim odnosima, e upravo je to tako i upravo bi tada dobro primijetili. Morat će bolje plaćati domaće radnike u tim okolnostima, a naravno njihovi politički savezni će se u Bruxellesu morati zalagati i tražit savjetnike, saveznike za jednu europsku vanjsku politiku koja neće samo kolonijalno pustošiti resurse globalnog juga nego će također i ulagati u njihovu razvojnu perspektivu. Hvala. U ime Kluba nezavisnih zastupnika govorit će poštovani zastupnik Nino Raspudić. Izvolite.

Nama se problemi žele predstaviti u crno bijelom svjetlu s vrlo jednostavnim alternativama. Tako smo od kolege Borića koji upravo ulazi čuli da po pitanju uvoza stranih radnika da treba vidjeti jel to realna potreba pa bi sve stalo da njih nema, ne znam ne bi bilo mirovina, pocrkali bismo svi odmah od gladi ili je to teorija o zamjeni stanovništva. Naravno da stvar nije tako crno bijela i da je u svim slojevima i nijansama toga leži istina. Ja ne vjerujem da su se sada upregli Plenković, Božinović ne znam tko je još sada tu iz neke svoje pakosti ne vole gledati Hrvate u Hrvatskoj pa su se upregli da zamjene Hrvate stranim radnicima i donose zakon u tom smislu. Ne vjerujem da je to njihova motivacija. Isto tako me ne mogu uvjeriti da svi strani radnici koji su danas tu i na ovakav način stihijski kakvi su uvezeni moraju biti tu jer bi inače sve propalo. Neću sada sam karikirati pa reći kako to da do prije 5 godina smo mogli bit bez svih tih dostavljača Glova, Woltova i ostalog kako su ljudi normalno odlazili uzet hranu i namirnice sami, a danas smo druga po debljini nakon Malte nacija u EU i vitalno pitanje opstanka nacije da se Hrvat ne makne s kauča ni kad ide po hranu i namirnice nego da netko iz Nepala treba dođi da nam tu papicu dostavi do kauča. To je samo jedan segment. Naravno strani radnici su i u drugim sektorima. Dakle, nije alternativa to da su se naši vladajući upregli da zamjene stanovništvo s jedne, niti to da će sve stati i propasti bez baš ovakvog načina uvoza stranih radnika s druge strane. Moguće je da istina leži u tome da određeni ljudi zbog svojih poslovnih, financijskih, političkih interesa određenih grupacija su spremni donositi odluke ne razmišljajući kako će se oni reflektirati na budućnost hrvatske države, države, hrvatskog društva, na sigurnost naših gradova, naših ulica, hoćemo li viđati na ulicama hrvatskih gradova ono što viđamo ne znam po Molenbeeku u Bruxellesu, po pariškim predgrađima itd. S druge strane čuli smo i po pitanju kvota, nema ministra Božinovića on kaže pa je li kvote to je planska privreda. Pa nije, nije. Nema slobodnog tržišta, to govorim kao netko tko zastupa slobodno tržište bez toga da se ocrta pravila igre unutar kojeg se onda slobodna tržišna igra odvija. Dakle, nije alternativa ova stihija ili planska privreda nego su kvote potrebne, one mogu biti fleksibilne, one se mogu ažurirati čak i na mjesečnoj razini ako to pokaže tržište rada, ali određena kontrola tog procesa je potrebna jer bolje da to radi demokratska država nego nevidljivi autoriteti koji to rade na ovome što oni nazivaju tobože slobodnim tržištem, a ne dozvoljavaju slobodno tržište nego je to jedna kaotična stihija u kojoj oni usmjeravaju tokove. E sada, zakon pred nama pokušaj je da se stvori pravni i društveni red u stihiji koja je na tržištu rada pa i drugdje zavladala upravo onda kad je ova Vlada tj. njena prijašnja inačica isti su to akteri kad je ukinula kvote za zapošljavanje radnika iz trećih država. Tu je nastao problem. Ukinuvši kvote za dovođenje stranih radnika Vlada je direktno intervenirala na tržište rada smanjujući pritisak na rast plaća povećavajući ponudu na onoj strani gdje su radnici. Očekivao bih fokus hrvatske ljevice, ljevica se nekada bavila radnicima, legitimirala se pozivajući se na radnike da će se bavit ovim segmentom. Dakle, dolazak stranih radnika promijenio je uvjete na tržištu rada za dio hrvatskih radnika koji se sve češće u najrazličitijim djelatnostima zamjenjuju jeftinijom radnom snagom iz neograničenog bazena trećeg svijeta. S obzirom na strukturu stranih radnika znanja, iskustva i kvalifikacije koje imaju jasno je da su oni uglavnom počeli zamjenjivati hrvatske radnike u poslovima u kojima su plaće vrlo često bile među najnižima, a sigurnost radnog mjesta među najmanjima. Drugim riječima, dolazak stranih radnika najviše je pogodio hrvatske radnike koji su ionako radili neke od najslabije plaćenih poslova, koji su često imali karakter sezonskog ili privremenog rada. S druge strane i to treba zamijetiti neke druge djelatnosti poput državne i javne uprave ili djelatnosti u realnom sektoru u kojima se zahtijevaju visoke kvalifikacije ili visoko specijalizirana znanja uopće nisu pogođene stranom konkurencijom. Pa evo kao govorite ne vidim kolegu Krstičevića izvukao je opet klasno pitanje pa ajmo malo promotrite i to. Hrvatska je ove strane radnike dočekala potpuno nespremno i bez svijesti o posljedicama stihijskog uvoza stranih radnika. Mjerodavne su vlasti uglavnom svoju odluku branile floskulama poput one kako će ta radna snaga održati naš mirovinski sustav. Al ajmo pogledati malo podatke, ajmo pogledati brojeve. Nedavne prve analize pokazuju da jednog dijela te radne snage kojoj je Hrvatska odobrila rad uopće nema u evidencijama HZMO-a, nema ih, te postoji ozbiljna sumnja da su ti, da ti radnici rade u nekim drugim državama ili da rade na crno. E sad u tom smislu kad govorimo o fiktivnim poslodavcima, ovo šta naizgled može izgledati logična odredba da, ova zadužnica poslodavca u iznosu jedne bruto plaće, pa to je vrlo jeftin ulazak u, u, u EU nekome ko ima nakanu poslije ostati kao ilegalni migrant, pa tražiti azil i uzima iznos bruto plaće u Hrvatskoj koja se daje kao zadužnica koju će taj poslodavac izgubiti, nek se njemu u džep da još jedan iznos bruto plaće, pa dvije bruto plaće u Hrvatskoj to je puno manje nego što prosječan ilegalni migrant iz zemalja trećeg svijeta plaća trgovcima, ljudima da ga ubace na neki način unutar schengentskog prostora, dakle tu se otvara jedna, jedna rupa za, za ilegalno migriranje pod krinkom fiktivnog zapošljavanja pokrivenog tobože zadužnicom u iznosu zamislite jedne bruto plaće. Još uvijek nisu dostupne ni ozbiljne analize utjecaja te radne snage na mirovinski sustav premda se može zaključiti da je on zasad marginalan, a iz nedavnog izvje… izvještaja ministra financija doznajemo da preko 40 tisuća stranih radnika uopće ne plaća porez na dohodak ili ga plaćaju u umanjenom iznosu samo zbog jedne činjenice, svoje dobi tj. da su mlađi od 25 ili 30.g., dakle njihov doprinos javnom dobru u Hrvatskoj varira uglavnom od nikakvog do zanemarivog, dakle nemojte nam pričat te bajke da bez ovakvog uvoza radne snage ne bi eto bilo mirovina. Uza sve to pojavile su se sve uvjerljivije sumnje, pa i dokazi da se tom stranom radnom snagom zapravo trguje, da nerijetko ti radnici, ti ljudi žive u neljudskim uvjetima, kao i činjenica da dio njih dolazi iz država i društava koji su u mnogome različita od hrvatskog društva, pa ih je potrebno onda nekako i uklopiti u hrvatsko društvo, a to nije pošlo za rukom ni mnogo većim i bogatijim državama od Hrvatske i što onda? Ovaj je zakon bio jedan od onih predizbornih obećanja tadašnje Vlade i sadašnje, a već je tada bilo jasno da će Hrvatska morati poduzeti značajne administrativne i financijske napore ne bi li uspostavila kakvu takvu kontrolu nad uvozom radne snage. Cost-benefit analize nismo vidjeli, očito ih nećemo vidjeti, a već sada je jasno da će administrativni i drugi troškovi biti visoki i da će ih jednim velikim dijelom platiti hrvatski porezni obveznici. Što se tiče našeg kluba, mi nismo naivni, nismo nesvjesni potrebe za dodatnom radnom snagom u Hrvatskoj, međutim smatramo da Vlada nedovoljno čini da prvotno pokuša zadržati u Hrvatskoj čim više domaćih radnika. To bi trebao biti naš prioritet, a njega državna vlast može ostvariti rasterećenjima plaća i troškova poslodavaca. Mi se dakle zalažemo za mjere kojima bi se osiguralo da poslodavci imaju koristi od zapošljavanja domaće radne snage, od zapošljavanja hrvatskih državljana bez da se primarno moraju okrenuti stranom tržištu rada, a eventualni gubitak proračunskih prihoda rasterećenjem plaća i poduzetnika smatramo opravdanom cijenom koju bismo u perspektivi ionako platili za asimilaciju desetaka, pa i stotina tisuća stranaca, a čiji je ishod prema iskustvu drugih zapadnih zemalja itekako neizvjestan. Bajke o tome da ćemo mi uspjeti u masovnoj asimilaciji stranaca, u čemu nisu uspjele ni države, ponavljam, kudikamo veće, moćnije i financijski potkoženije od Hrvatske, te bajke ostavljamo onima koji će u njih vjerovat. Što se tiče brojeva o stranoj radnoj snazi mi moramo biti svjesni da su ti brojevi veliki i nastavit će očito rast i zbog činjenice da je mahom riječ o nekvalificiranoj radnoj snazi, čuli smo podatak koji nije demantiran, da samo 1% njih ima visoku stručnu spremu. Volio bih čut, nisam dobio podatak, koliko je, koliki je postotak visoke stručne spreme među našim ljudima Hrvatima koji su zadnjih godina otišli u Irsku, Njemačku i druge zemlje. To je ona logika kada želite kvalificiranog radnika koji ima znanje i iskustvo zamijeniti nekvalificiranom radnom snagom, pa onda za tog jednog kvalificiranog čovjeka dovodite najmanje trojicu koji petljanju taj isti posao, a vidimo već sada i da imamo sve više slučajeva lažiranja ili lažnog prikazivanja o postojanju kvalifikacija stranih radnika samo da se nekako dočepaju Hrvatske i Europe, pa će se već nekako snaći. Evo vam par banalnih primjera, ja nikad prije nisam čuo da je pala skela osim ako je golema oluja, čuj pala skela, pa to je abeceda bauštele znat postavit skelu, to svaki naš građevinar je znao, znao je i Srbin, znao je i Bosanac, sad malo malo pada skela, očito da ljudi su dobili neke lažne papire da veze nemaju o tom poslu ili ako ste imali iskustvo, a vjerojatno jeste, taksist vas vozi, strani radnik i pita se pa jel ovaj čovjek ima vozačku dozvolu, jel položio vozački, to nikad mi se ta dvojba nije prije pojavila s našim taksistima dakle postoji i taj segment problema. U svakom slučaju ovi, ovaj, ovim zakonom Vlada priznaje da je sve ono što je do sad se radilo bilo potpuno pogrešno i da se stvorilo jedno ozračje stihije čije ćemo popravljanje mi svi morati platiti. Što činiti? Prvo potrebno je utvrđivati realne potrebe hrvatskog tržišta rada. Realna potreba nisu dostavljači zbog kojih ćemo više ležati na kaučima i debljati se, realna potreba je medicinska sestra, radnik na obnovi. U redu. Potrebno je vidjeti postoje li drugi bazeni za tu radnu snagu. Priča se o Hrvatima iz južne Amerike. Krasno, učinimo sve da ih dođe što više i 3. i 4. generacije iz Novog Zelanda. Međutim postoji jedan bazen o kojem nitko ne govori, a to je javni sektor. Javni sektor. Za 10% je narastao danas broj zaposlenih u javnom sektoru u odnosu na 2009. na početku krize, a stanovništvo se smanjilo za pola milijuna, a uznapredovala je digitalizacija, automatizacija. Pa kako? možda tu se treba vidjeti ima li radne snage. Drugo, potrebno je vratiti kvote, kvote nisu planska privreda, te kvote mogu biti vrlo fleksibilne i, i ažurirat se prema signalima koje šalje tržište rada ali se neka kontrola te stihije mora vršit. I na koncu gdje se doista mora uvoziti radna snaga iz 3. zemalja, definirati koje su to zemlje koje su nam kulturološki najbliže i gdje očekujemo da dio tih ljudi će očito ostati tu da će se jednostavnije asimilirati i postati Hrvati i oni i njihova djeca i unuci kao što je Hrvat bio i Šenoa i, i, i puno naših velikana koji etnički nisu bili hrvatskog porijekla ali su bili i postali veliki Hrvati i očevi hrvatske nacije. Ljudevit Gaj da sad ne nabrajam. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Mosta, govorit će poštovani zastupnik Kujundžić i Miletić. Najprije poštovani zastupnik Kujundžić.

predsjedavajući. Na samom početku dakle 2022. prilikom zadnjih izmjena Zakona o strancima jasno smo govorili sa ove govornice koja je bila na drugome mjestu da će ukidanje kvota dovesti do snižavanja cijene rada. Tada također smo bili oni koji smo plašili narod, bili populisti, bili ovakvi, bili onakvi, međutim danas imamo činjenicu da se to uistinu i dogodilo. Iz te dimenzije i progovaramo o svemu onome što nam ovaj zakon u kontekstu njegove primjene, a onda i samog nekakvoga vremenskoga odmaka, pokazat će nam određene činjenice i pitanje je hoćemo li tada moći određene stvari popraviti, korigirati ili promijeniti. Ja bih uistinu vjerovao da je je dodatna regulacija Zakona o strancima sekundarni interes, a iz kojeg proizlazi primarni interes, a to je zaštita domaćih radnika to ovdje nije slučaj. Jer kad bi to tako bilo onda bismo mi zasigurno u ovoj definiciji samoga zakona imali prije svega kvote, prije svega vrlo jasno definirana deficitarna zanimanja na koja možemo uvesti radnu snagu i 3. vrlo jasnu definiciju zemalja iz kojih možemo uvesti radnu snagu. Ono što dodatno baca cijelu mrlju na ovaj zakon je i bivši državni tajnik, čiji je sin vlasnik agencije za uvoz radne snage. Što se tiče samog prijedloga dakle zakona, mi svi na prvu kad ga čitamo složit ćemo se da on predstavlja važan korak prema usklađivanju zakonodavstva RH sa jednim oblikom europskih normi. Ali on nosi prije svega i određene rizike za ekonomiju, za društvene standarde i možda ono što je najveće goruće pitanje u Hrvatskoj na koje još uvijek nemamo odgovor, a to su demografski trendovi. Iako su predložene izmjene usmjerene na poticanje dolazaka visoko kvalificiranih radnika i pojednostavljanje same procedure za strane radnike, kritički osvrt na ovaj prijedlog može nam otkriti nekoliko ključnih negativnih trendova, a onda samim time i određenih opasnosti do kojih nam u godinama koje su ispred nas, može doći. Prije svega liberalizacija uvjeta za ulazak i rad stranaca može pogoršati već postojeću ovisnost Hrvatske o vanjskoj radnoj snazi, osobito u sektorima sa niskim plaćama poput građevinarstva, turizma, ugostiteljstva. Iako bi takvi radnici mogli ispuniti trenutne potrebe tržišta rada, dugoročno bi to moglo dovesti do pritiska na domaće radnike. Poslodavci bi mogli preferirati jeftiniju stranu radnu snagu, čime bi hrvatski radnici postali manje konkurentni. Time bi se povećala nesigurnost zaposlenja i onda samim time kumulativno i pritisak na socijalni sustav. Druga važna opasnost tiče se moguće zloupotrebe novog sustava zapošljavanja. Prijedlog zakona pokušava spriječiti zloupotrebe no nejasno je koliko će se strogo kontrolirati provođenje ovih mjera, poglavito ako imamo na pameti da danas imamo nevažno gdje i nevažno koga osobu koja, nazovimo to tako dila strane radnike, a koje je uvezla da bi radila za njega. Jer fiktivna poduzeća i poslodavci sa nejasnim poslovnim modelima mogli bi iskoristiti ove zakonske izmjene, kako bi omogućili nezakonit ulazak stranaca u Hrvatsku što bi potencijalno dovelo do povećanja sive ekonomije, izbjegavanja plaćanja poreza i radničkih prava. Ako mi na ovo idemo s odgovorom da će Državni inspektorat biti onaj koji će kontrolirati sve ovo, onda potpuno jasnim nam se manifestira činjenica da imamo Državni inspektorat koji konkretno u Imotskome nije od 2009. godine reagirao po vrlo jasnom rješenju za uklanjanje nelegalno sagrađenog objekta, do dana današnjeg. Glede demografskih opasnosti koje nam dolaze samo otvaranje granice visokokvalificiranim radnicima moglo bi izazvati odljeve domaćih mladih stručnjaka, posebice ako se u Hrvatskoj ne osigura konkurentno okruženje za njih. Dok se pokušava privući nekakve strane stručnjake, domaći bi mladi mogli još masovnije tražiti kruh negdje drugdje čime bi se nastavio negativni demografski trend depopulacije Hrvatske. Osim toga predloženo olakšanje stjecanja stalnoga boravka za strane studente koji završe obrazovanje u Hrvatskoj moglo bi privremeno povećati broj visokoobrazovnih stranaca u zemlji, no bez konkretnih strategija za njihovo zadržavanje na samome tržištu rada. Oni bi također mogli brzo migrirati dalje u druge države članice EU. To bi značilo u jednom svome dijelu da Hrvatska snosi troškove obrazovanja bez dugoročnih ekonomskih, a onda i društvenih koristi. Mi svi prije nego što nastavi kolega Miletić, mi svi smo dobili od Zaklade za pravnu kulturu „Ordo Iuris“ određene prijedloge izmjena u kojima su vrlo ukoliko ste ih pročitali vrlo jasno i vrlo logično objašnjene sve možebitne opasnosti, a osim njih i onda možebitne izmjene ili ajmo drugačije, malo bolji prijedlozi kojima bi zapravo eliminirali u jednoj velikoj mjeri sve ovo što je do sad izrečeno, a i sve ono što će biti izrečeno u raspravama koje slijede. Dakle, ja ću vam pročitati jedan dio prijedloga „Ordo Iurisa“ dakle koji kaže da kao dobar primjer zakonodavnog uređenja pitanja strane radne snage možemo istaknuti Mađarsku. U Mađarskoj se strani radnici mogu zaposliti samo u deficitarnim zanimanjima u kojima više nema domaće radne snage. Prema mađarskom zakonu o useljavanju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. izdavanje boravišnih dozvola za strance radnike ograničeno je na pojedince zaposlene kod određenih poslodavaca iz određenih zemalja, gdje je 15 zemalja definirano, i u određenim profesijama. Uostalom za 2024. mađarska vlada je odredila kvotu od 65 stranih radnika. Što se tiče same naše Hrvatske, izuzev odredaba o hrvatskom useljeništvu potrebno je napraviti detaljnu reviziju i korekciju prijedloga o u smjeru ponovnog uvođenja već spomenutih kvota, popisa točno određenih zemalja iz kojih se može uvesti strana radna snaga i popisa točno određenih deficitarnih zanimanjima u kojima se strani radnici mogu zaposliti. Dakle, ovo nije jedan oblik globalnoga utjecaja temeljem kojega mi eto trebamo širom rastvoriti i otvoriti vrata, to će se dogoditi, to ćete vidjeti da će se to dogoditi, da će se cijena rada dodatno sniziti u visoko obrazovnim kod visoko obrazovanih radnika i da ćemo imati puno veći problem nego što ga imamo danas. Kolega Miletić će nastavit. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime istog kluba govorit će poštovani zastupnik Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora g. Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, ministre sa svojim suradnicima. Strani radnici, jako je to osjetljiva tema jer znate kako jedva čekaju neki da nam prilijepe šamare s lijeva ili s desna kakogod hoćete pa da vas etiketiraju na ovaj ili onaj način. No, mi bi sadili i paprike ili ja bi ostao raditi u školi da se bojimo reć istinu i govorit ono što mi mislimo da je istina, pa ću ja tako govoriti i o stranim radnicima. Pitanje stranih radnika je pitanje hrvatskog identiteta, pitanje stranih radnika je pitanje sigurnosti naše države, pitanje stranih radnika je pitanje opstanka našeg naroda i pitanje stranih radnika itekako zahvaća svaku poru našeg društva. A ja vam sad želim reć kako mi vidimo na tu situaciju. Hrvatska, je li danas pričali smo i na odborima i ne znam gdje sve od rana jutra, je li danas bolje živjet u Hrvatskoj nego prije 10 godina, 15 i 20? Je, kad bih lažac kad bih rekao da nije, je. Jesu li doneseni mnogi zakoni izmjene zakona itd. koji su poboljšali kvalitetu života? Jesu, bio bih lažac da tvrdim da nije tako. Ali imamo i neke druge činjenice, gdje je preko 400 tisuća ljudi napustilo našu zemlju, da i dalje imamo velikih problema s korupcijom, da i dalje imamo problema s nepotizmom. Europski ured istražitelja svaki tjedan nekog pohapsi, uhapsi u Hrvatskoj. Sad su pali jedan od braće Pivac, osam, devet miliona eura, pronevjere, krađe svaki tjedan mi čitamo u Hrvatskoj da je neko nešto ukrao, neko nešto zamračio. I vidite u takvoj atmosferi mladi ljudi odlaze van. I šta mi sad imamo? Imamo ljude koji odlaze van i naše zemlje, a šteta jer je Hrvatska predivna, lijepa, sigurna zemlja i dalje i predsjednik Vlade ukida kvote za strane radnike mislim 2020. je tako ako se ne varam. E šta ukidanje tih kvota čini? Da mi samo 2024., 2024. do 30. rujna imamo 158837 izdanih radnih dozvola. Oni koji se s time bave

ljudi su vani okolo, 500 tisuća stranih radnika. E sad, kakvi bi mi bili političari da ne vidimo što se događa u Švedskoj? Oprostite, pa ne možemo ovako držati ruku na očima i ne komentirati ništa što se događa. Kakvi bi mi bili političari da ne vidimo da je tamo policija, vojska na ulicama, naravno ne svaki dan, al da se događa izlazak van radi sigurnosnih propusta, radi nemira, nereda, radi ubojstava, porast silovanja, sve je povezano i sa stranim radnicima, naravno s migrantima, ilegalnim migracije al to je sve povezano pa moramo o tome govoriti, a mi smo svoje srce pokazali nebrojeno puta, pa mi smo i sad primili ukrajinske izbjeglice i primit ćemo ko god je u nevolji. U vrijeme Domovinskog rata smo primali, znači nije to problem, al moramo bit mudri. E sada, mi u Hrvatskoj imamo 600 agencija za uvoz stranih radnika, 600 agencija, agencija koje okreću lovu. Imamo tu i sina državnog tajnika iz MUP-a koji se pokazao kao sposoban. Zamislite, čovjek, sin čovjeka koji izdaje dozvole je li u MUP-u on ima agenciju i to je ljudima normalno. Imamo i sina moćnog Karamarka koji se bavi s time. Pregršt je takvih ljudi i to je sve u našoj zemlji normalno, šuti je li, al ako evo možda će ovi europski istražitelji kad nekog klepe onda padneš. Uvozi se niskokvalificirana radna snaga, čuli ste prije kolegu, kaže niko ga nije razuvjerio i demantirao, 1% svih radnika koji ulaze su visokoobrazovani, ne uvozimo mi inženjere, doktore, ne znam, mi uvozimo niskokvalificiranu radnu snagu i šta ona radi, da onda i naši Hrvati i Hrvatice u Woltu, u nekim među dostavljačem negdje ne rade jer srušena je cijena, ovaj normalno zaposli ovog koji mu radi za kikiriki, ne želi plaćat našeg radnika, ruši se cijena rada. Riječki odvjetnik jedan mi govori da imaju velikih problema s poštom, kaže zastupniče zaposlili su se u poštu i jednostavno kaže čuj nisu prošli tečajeve, ne znaju i potpišu, tebi treba isporučit pošiljku, oni potpišu, potpišu umjesto tebe, kaže nama stranke u problemima, sve dakle ono sud, sve, cijeli sustav, ne znaju hrvatski jezik. Dakle ovdje je priča kakvu strategiju mi imamo i definitivno treba pozdraviti izmjene i dopune zakona koje poboljšavaju da se prema tim ljudima ne, ne odnosi kao prema da ne kažem prema psima jer mi, mi pse svoje itekako čuvamo i brinemo o svojim životinjama, da ih se ne krca po 30 u stanove, da imaju zdravstveno i socijalno, sve je to za pohvalu i to uopće nije sporno, ali isto konkretno je pitanje šta mi radimo za naš narod. Ovdje ismijavali su kolege Oreškovića 2016., on je 2016. uložio 1,67% proračuna u demografiju, 2016., inače proračun je tad bio težak 16 milijardi. Danas je rashod, mislim da smo preko 33 milijarde, 33 zarez nešto, dakle puni smo ko brod, a premijer je uložio 0,67% u demografiju i to su legitimna pitanja, koje su naše demografske politike, kako mi brinemo o sigurnosti našeg naroda, što mi radimo za naše obitelji osim uvest ćemo strance, strane radnike, obespravljene Nepalce, ne znam kog, to su činjenice. Javljaju nam se ljudi iz Latinske Amerike kažu jednog učitelja, jednog profesora hrvatskog na područje Čile, evo ovdje kolegice Bušić, znači Čile, Argentina, Peru, jedan učitelj hrvatskog jezika. razumije./… u ambasadu kažu da 2.g. čekaju da ih se primi na razgovor oni koji su zainteresirani da bi se vratili nazad. Mislim da moramo puno više učiniti tu da zaštitimo naše građane, da čuvamo sigurnost Hrvatske, da poboljšamo uvjete svih naravno radnika, to uopće nije sporno i da učinimo sve što možemo da sačuvamo naše obitelji da nam ljudi ne odlaze van iz Hrvatske.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicima iz različitih ministarstava, kolegice i kolege. Pred nama je izmjene i dopune Zakona o strancima. Ja ću uvodno krenuti malo s brojkama, svi volimo baratat s brojkama, pa ovaj malo ću krenuti i ja. Prema podacima iz MUP-a u proteklih 8.g., dakle gledamo 2015.-2023., broj izdanih dozvola za boravak i rad stranih radnika u Hrvatskoj 2015. je bio 2.700, 2023. 172.499, samo da stavimo kontekst u kojem se nalazimo. U prva dva mjeseca ove godine MUP je izdao 43.299 dozvola, što je 46% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najveći broj dozvola za boravak i rad u '23. izdan je redom državljanima BiH, Srbije, Nepala, Indije, Sjeverne Makedonije, Filipina. U prva dva mjeseca ove godine na prvom mjestu su bili Nepalci, iza toga je dakle BiH, pa Indija, pa Srbija, pa Filipini, pa Bangladeš. Prema prognozama Europske komisije i HUP-a do 2030.g. radna snaga u Hrvatskoj smanjit će se za 6,8%, a broj stranih radnika u Hrvatskoj popeti se na 400 do 500 tisuća. Prema analizi HUP-a jednako tako među članicama HUP-a pokazali su da u slijedećih 3 do 5.g. čak 80% velikih tvrtki predviđa, dakle predviđa da će im strani radnici činiti oko do 15% radne snage. U ovom trenutku kad govorimo o brojkama, broj zaposlenih i broj dozvola koji su izdani lani to je negdje 10% i procjenjuje se da će ponovo godišnje trebati 40 do 50 tisuća novih stranih radnika. To su činjenice, mi od tih činjenica ne možemo pobjeći. Jednako tako među stranom radnom snagom u ovom trenutku je tek 0,6% visokokvalificiranih, a uglavnom su to slabije obrazovani radnici koji su najviše zaposleni u građevini i u ugostiteljstvu. I sad redom ajdemo u kontekstu ovog zakona vidjeti koji su pozitivni pomaci, jesu pozitivni pomaci u ovom zakonu. Dakle, mi ko oporba uvijek možemo tražiti više, bolje i to nam je zadatak. Moramo, možemo ukazivati i davati prijedloge, ali trebamo uvijek i pošteno i korektno reći bez bez obzira sve dok ću ovdje biti ću se tako i ponašati ono što je bolje i pomaci koji su napravljeni. Dakle, pomaci koji su napravljeni su vezani u zadržavanju visokoobrazovanih državljani trećih zemalja koji su u Hrvatskoj studirali, stekli kvalifikaciju razine visokog obrazovanja i zaposlili se i propisuju se povoljnije odredbe za stjecanje stalnog boravka. Što je ok, netko tko je studirao nekako za vrijeme studija je možda i radio i stjecao nekakva iskustva. Jezik je mogao kroz sve te godine naučiti, asimilirat se i osim toga dobivamo na taj način kvalitetniju i visoko obrazovanu snagu. Ali tu se postavlja ono pitanje koje sam u replici postavili ministru, ne ko ministru svog resora nego kao potpredsjedniku Vlade. Ono što mi trebamo napraviti trebamo imati strategiju privlačenja stranih studenata, da tu studiraju i da tu ostanu. Ove godine nam je ostalo neup… dakle kvota 14 tisuća mjesta namijenjenih za studij je ostalo nepopunjeno. Dakle, niko nikom neće zauzimati mjesto. 210 državljana je dakle stranih studenata su iz članica EU, a 245 studenata je iz ostalih zemalja. I tu malo pogledajmo, dakle mi uopće bez ikakvih problema dolaze nam ovdje državljani Indije i Nepala kao što sam i ovdje nisam brojila brojke i brojke, do brojaka možemo doći, ali ako želi studirati strani student iz Indije i Nepala u Hrvatskoj on mora dobiti vizu i te vize su u pravilu bile odbijene. Dakle, nešto ne štima. Ajdemo imati tu strategiju jer ako s jedne strane želimo privući i imati i znamo da ćemo imati strane radnike, želimo da budu visokokvalificirani onda su to neke strategije o kojima treba voditi računa da zapravo onda ih omogućujemo da studiraju, a ja sam išla gledati malo podatak jer me je zanimao. Pred 10 godina mi smo imali kad je riječ o dakle o programima visoko obrazovanje imali smo 660 različitih studija i programa, sad imamo 1.313, dakle više od brojka koju smo to povećali. Meni se čini da ako promišljamo malo dalje da je onda promišljanje i studija i kvota koje imamo koje mogu biti poželjne za strane radnike iz jedno… za strane studente jer jednostavno politikom morate misliti i korak unaprijed. Ono što se dobro da su omogućeno da se dozvole za boravak i rad izdaju do 3 godine. I dobro je da promjena poslodavca automatski ne znači da treba tražiti novu dozvolu za rad i boravak. To smo kroz ovo vrijeme se naučili i to napravili. Uvode se odredbe koje propisuju da ugovor o radu ne smije sadržavati diskriminatorne odredbe i da se državljani treći ne smije isplaćivati plaća manja, jučer smo o minimalnoj plaći negdje do 4 popodne raspravljali od one koju primaju zaposlenici u RH koji rade na usporedivim radnim mjestima. Dobro je i da poslodavci među ostalim moraju dostaviti potvrdu da nisu kršili radna prava. Dakle, to su neke stvari koje su dobre, ali naravno da je uvijek ali i tri točkice, ali sad nije tri točkice nego ajdemo si postaviti pitanje i vidjeti što nam treba, što trebamo napraviti za stvarno iskorak naprijed. Prvo, pitanje je gdje nam je imigracijska strategija? Krajem, krajem prošlog mandata ona se najavljivala, ali od kad je formirana ova nova Vlada nema ni govora o tome. Ono što trebamo imati ideju i ja to ponavljam i već ko papagaj već sam sama i sebi dosadna, ono što bi mi trebali imati odgovor kakvu Hrvatsku želimo ne 2030. jer je 2030. tu na vratima sutra nego 2050. U kojem smislu će se naše gospodarstvo razvijati, što mislimo razvijati i planirati ne samo kratkoročno jer kratkoročno je tu blizu nego srednjoročno i dugoročno. Sigurna sam da ne možemo se razvijati ako dugoročno se mislimo temeljiti na jeftinoj radnoj snazi nego moramo imati potrebe koje uključuju visoko kvalificirane radnike. Ajmo vidjeti, ja uvijek gov… baratam s onim gdje mislim da imam nekakva dodatna znanja koja mogu negdje koristiti. Koji su naši radnici u građevini bili poželjni i koji su prvi dobivali posao, dakle kad su odlazili u Njemačku? Oni koji su bili visokokvalificirani za te poslove, dakle naši krovopokrivači, naši armirači, naši tesari su traženi u Njemačkoj kao visokokvalificirana radna snaga. Niskokvalificiranu radnu snagu u građevini ćete jednostavno napraviti, pa sjetite se dečki koji su preko ljeta radili kao student servis, dakle nisu radili kroz student servis vezano uz studiranje nego uz nešto drugo ili još pogotovo moji neki prijatelji koji su malo zabrljali na fakultetu onda su rekli roditelji e sad ćeš preko ljeta ići pomagati zidaru pa da vidiš kakav je taj posao. Dakle, za niskokvalificiranu radnu snagu vi ju možete dobiti odmah koji pomagu… pomažu zidaru i može se i naučit tokom vremena kako se zida, ali armirače, krovopokrivače, a da ne kažem o nekim obrtničkim zanimanjima ne samo da traži nekakvu edukaciju nego traži uz to edukaciju u srednjoj školi i kontinuirano da radite uz nekog tko zna posao. Danas dobiti kvalitetnog parketara ili kvalitetnog keramičara poprilično ćete se pomučiti. I to su neke stvari o kojim treba vodit računa. Zatim pitanje koje ovdje moram postaviti i postavljam si. Imamo mi ideju koliko nam radne snage nedostaje u javnom sektoru posebno u zdravstvu i imamo li plan za uvoz radne snage u skladu s tim potrebama? Pogledajte malo na odborima kad imamo izvješća o radu pojedinih agencija, nema niti jednog izvješća o radu bilo koje agencije gdje ravnatelj te agencije neće reći mi imamo problem s brojem zaposlenih. Oni koji su nam zaposleni su stari, odlaze u mirovinu, ne dobivamo novo, razmišljamo već uz da radimo ugovore sa pojedinim ministarstvima pa da onda za vrijeme studiranja rade kod nas nekakvu studentsku praksu ili ostalo. Dakle neke zemlje ja tu ne tajim da ja volim i uvijek nekako gledam što su radili Skandinavci koji su neke procese prošli korak prije nas pa da onda ako nema druge prepišemo od njih ono što je dobro, a ono što eventualno nije dobro to možemo i zaboraviti, gdje dakle u javnom sektoru jednako tako rade strani radnici. Rade ljudi koji su, strani radnici su tamo bili Hrvati. Dakle tu bi trebali voditi računa, tu bi trebali ovaj i vidjeti što tu trebamo napraviti za budućnost. Zatim, postoji još jedno pitanje gdje su nam ciljana tržišta za uvoz radne snage i kako ih mislimo zadržati obzirom na to da gotovo cijela EU ima problem kao i mi. Ne tako davno kad vas nešto zanima onda pogotovo ja sam vrlo znatiželjna pa onda i čitam. Dakle u jednom trenutku kada je bilo za očekivati da će rat u Ukrajini završiti puno prije nego što vidimo da se trakavica nastavila. Ne mislim pri tom ništa negativno, između ostalog Njemačka se je krenula pripremati da priprema građevinske tvrtke da nakon što krene obnova bilo je ocjenjivano i apsolutno objektivno, da će Ukrajina biti jedno područje gdje će biti veliki zamah građevinskih djelatnosti. I Njemačka je krenula svoje tvrtke pripremati za tu budućnost da budu spremni nakon što neki mirovini procesi krenu, da krenu obnavljati gradove, infrastrukturu, dakle sve ono što je u ovom ratu porušeno u Ukrajini i zaključili su da im, da im je potrebna velika, da će im bit potrebna velika količina različitih inženjera, dakle oni su govorili o inženjerima građevinske struke gdje su osim arhitekata, građevinara, elektroinženjeri, strojari i sve ostalo. Svjesni toga da su sve što se dalo iscrpiti iz bazena drugih zemalja EU iscrpili i odlučili su se okrenuti tržištu južne Amerike i zaključili su da na tržištu južne Amerike bi to moglo biti. Kako su napravili? Naravno da su putem ambasada koje su imali tamo, ja sad neću u političko što je odnos Njemačka, južna Amerika, onda ću otići tamo dalje gdje ne trebam otić u odnosu na ovaj zakon. Što su oni napravili? Oni su tamo krenuli putem ambasade organizirati određene centre gdje su rekli da su zainteresirani za inženjerski kadar. Tamo su osigurali da se krene učiti ne njemački nego da se krene učiti ovi ukrajinski dakle jezici koji ovaj se tamo koriste, da ih pripremaju za tržište dakle i njemačko ali i za tržište gdje su ih imali namjeru zaposliti. Tako su krenuli. Da li mi razmišljamo da zapravo imamo target pojedinih zemalja iz kojih ćemo crpiti stranu radnu snagu. Mi vidimo i tu ponavljam, dakle kad govorim o ovom bazenu koji je u našem neposrednom okruženju BIH, Srbija, Sjeverna Makedonija, tu nam je relativno blizu ali kad vidimo šta nam je od stranih radnika imamo. Mi imamo Nepal, Indiju, Filipine. I u prva dva mjeseca i ove godine ponovno imamo Nepal, Indiju, Filipine i dodan Bangladeš. Dakle znamo gdje je taj bazen. Da li je razgovarano na razini uopće nekakvog promišljanja strategije i ambasade da tamo imamo nekakve centre. Da, kažemo da u Hrvatskoj trebamo i što trebamo. Dakle i pitanje je što trebamo i na taj način zapravo regrutiramo, pri tom naravno riječ regrutiranje koristim, regrutiramo stranu radnu snagu da kad dođe tu da imaju nekakva, nekakva iskustva odnosno nekakva, nekakva znanja već unaprijed i da ne budemo samo prolazna prolazna točka za nekog drugo nego da sustavno imamo politiku imigracijsku politiku što i kako hoćemo. Hvala lijepo.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnicima, koliko je ovaj zakon važan što prije donijeti govori i činjenica da se o stanju i položaju stranih radnika piše u stranim medijima. Mislim o stanju i položaju u Hrvatskoj pa tako je Deutsche Welle rekao i napisao da je Hrvatska iseljenička zemlja i da je to odavno prihvaćena činjenica no ona sve više postaje i klasična useljenička zemlja, sve je više stranih radnika. Njihov status je međutim nesiguran, a integracija izostaje. U Hrvatskoj je u posljednje tri godine došlo do velikog povećanja broja stranih radnika koji se suočavaju s različitim problemima, bilo na radnom mjestu ili na nekom drugom području života, a trenutno nemamo baš efikasnih mjera koji bi im omogućili uspješniju integraciju. Kako je broj stranih radnika sve veći, a problemi s kojima se oni suočavaju sve značajniji, potrebno je što prije usvojiti ove izmjene i dopune zakona, iako sam mišljenja da smo o tome trebali pristupiti i nekoliko godina ranije posebno zato što su nas na to upozoravale neke od naših institucija poput pučke pravobraniteljice koja je o ovoj temi u svojim prethodnim izvještajima imala što reći. Važno je problematizirati i rast broja agencija specijaliziranih za potražnju radne snage, u tri godine broj agencija se više nego udvostručio, tako smo koncem 2020. bilo je evidentirano 311, dok je koncem 2023. 657. Čujemo da je sve više radnika koji dolaze iz Nepala, Indije, Filipina o čijim pravima se je pitanje koliko se zapravo brinemo i nitko ne prati krše li se njihova radna prava, nitko ne prati u kakvim uvjetima ti radnici žive i rade, a nerijetko je riječ o neljudskim uvjetima radnika pa ih se trpa, a to smo vidjeli u nekakve neadekvatne stambene prostore, spavaonice s krevetima na kat bez adekvatnog sanitarnog prostora, neke državne šupe, poslovne prostore i upravo je zato veoma važna i dobra ova izmjena koja ide kojom poslodavac osigurava i mora dati dokaz o primjerenom smještaju stranih radnika. Ali kao što sam rekla u svojoj replici ostalo je nedovoljno objašnjeno ko zapravo treba vršiti taj inspekcijski nadzor nad smještajem sezonskih radnika i državljana trećih zemalja koji imaju izdanu dozvolu za boravak. rekla dam da mi i dalje ostaje nejasno i nedovoljno razjašnjeno koji su to inspektori za jesu li to za područje radnih odnosa ili zaštite na radu ili pak sanitarni inspektori, pa sam mišljenja da evo možda je to potrebno detaljnije još obrazložiti. Dakle, koji su radnici i odakle dolaze u HZMO je prijavljeno 132164 radnika iz trećih zemalja. Prema istim podacima najviše dozvola odnosi se na sezonske radnike kojih je naravno najviše u ugostiteljstvu i turizmu, što je naravno vrlo praktično.

čak trećina radnika je s istog govornog područja biše države. Cilj nam je uvesti i visoko kvalificirani kadar, ali isto tako treba ove mjere bolje definirati pa evo istaći ću jedan nedostatak odnosno jedan problem koji postoji, a to je da bračni drug sa privremenim boravkom ne može koristiti zdravstveno osiguranje supruga jer dakle ima privremeni boravak. Bojim se kako ovim izmjenama i dopunama Zakona o strancima ne radi se dovoljno po pitanju integracije stranih državljana odnosno ne postoji vizija hoće li oni biti dio demografskog boljitka koji nam konstantno doduše bez konkretnih akcija predloži ministar demografije i useljeništva. S tim u vezi evo ja imam jedan prijedlog koji se odnosi na čl. 57., koji se mijenja, a koji glasi dakle nakon useljavanja i povratka hrvatskog iseljeništva dodati i osoba koje su povijesno, kulturno i tradicijski povezane sa RH. Novosti su da će se dozvole za boravak i rad izdavati do tri godine za sezonski rad do devet mjeseci, izdavat će se i biometrijska isprava i ono što je po meni dosta važno je da će strani radnici ipak morati dokazati kompetencije i za deficitarna zanimanja što do sada nije bila obaveza, a to će morati učiniti odgovarajućim radnim iskustvom ili dokazom o završenom obrazovanju. Poslodavci koji žele zaposliti stranog radnika morat će voditi se omjerom broja zaposlenih domaćih naspram stranih zaposlenih i za deficitarna zanimanja kod ne deficitarnih zanimanja taj omjer je 16, a kod deficitarnih 8%. Poslodavcima se uvodi i obaveza omjera domaćih i stranih radnika, ali i obaveza davanja novčanog jamstva državi za slučaj da odustanu od radnika za kojeg su ishodovali radnu dozvolu i to u iznosu jedne prosječne bruto plaće za svakog od njih. Taj iznos u državni proračun mora biti uplaćen u roku od osam dana ako strani radnik ne počne s radom u roku prema ugovoru ili ako mu je otkazao ugovor bez njegove krivice prije isteka tri mjeseca rada u RH. To također To također smatram dobra i pozitivna mjera i ta će se sredstva koristiti za troškove njihovog povratka u matičnu zemlju eventualno što je sada išlo na trošak države. Čitali smo da su mišljenja po ovim pitanju podijeljena, a sama zadužnica ukoliko nije aktivirana poznato je ne opterećuje poslodavca. Današnje brojke radnih dozvola djeluju pomalo van kontrole, ali uzimajući drastična povećanja u posljednjih godinama i najave o puno većim brojkama u budućnosti ipak djeluju da su izglednije. Pratit ćemo utjecaj ovih izmjena i dopuna na terenu jer treba vidjeti kako će se one reflektirati na tržištu rada, tek će to biti pravi pokazatelj idemo li normativno u normativnom smislu u ispravnom smjeru. Zahvaljujem. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina govoriti poštovani zastupnik Veljko Kajtazi. Nema ga, pa će onda govoriti poštovani zastupnik Loris Peršurić u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a Unije Kvarnera i ISU-PIP-a. nema ni njega, dobro, pa će u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govoriti poštovani zastupnik Dario Hrebak, naravno ovi prethodni kolege gube pravo na govor jer nisu bili tu.

Ovo je danas izuzetno važan zakon i iskreno očekivao sam da će ipak biti puno populističnijeg tona, bilo ga je, ne možemo ga izbjeći ali zadovoljan sam jer ipak on nije danas dominirao. Nadam se da ni tijekom nastavka ove rasprave neće dominirati jer doista radi se o iznimno važnom zakonu jer mi praktički određujemo, čuli smo i iz prijašnjih rasprava slijedećih 10 godina kako na koji način će se razvijati gospodarstvo Hrvatske, kako će se razvijati mirovinski sustav Hrvatske, ali isto tako kako će se, kako ćemo kao društvo dalje razvijati, kako će i ovaj zakon utjecati na nas, naše navike, tradiciju i sve ono ostalo. Dakle, ovoj temi treba pristupiti na jedan izuzetno racionalan, razuman način gdje svi mi koji smo ovdje u Hrvatskom saboru koji držimo i imamo određeni jedan dio odgovornosti, da doista raspravljamo o ovom zakonu na način da ga pokušamo poboljšati. Rekla je gospođa Mrak Taritaš, s njom se slažem da je ovaj zakon definitivno korak unaprijed ali postoje još neke stvari kojima ga možemo poboljšati, možda neke, neke članke, neke dijelove tog zakona koji su nam možda još uvijek nejasni, možda trebamo i preispitati. U svakom slučaju dajem si za pravo da razumijem ovu materiju, upravo zbog toga što sam i sam radio na poslovima stranaca, odobravanja boravaka dozvola, naravno to su bila neka druga vremena kada su brojke bile drastično manje nego što su to, nego što su to danas. U svakom slučaju izazovi koje ima ministarstvo treba pohvaliti sve te djelatnike u ministarstvu koji marljivo, predano rade svoj posao. Nije isto kada nešto radiš u cijeloj Hrvatskoj na dvije ili tri tisuće izdanih radnih dozvola, a onda odjedanput ti se pojavi 170 tisuća radnih dozvola. Isto tako treba i demistificirati malo ovaj dio, dakle sigurno je da je Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo 170 tisuća radnih dozvola ali čuli smo danas i od ministra otprilike 120 tisuća stranih državljana prima i radi, dakle ne znači da su svi oni, tisuća, 50 tisuća da rade na crno nego jednostavno pretpostavka je da se i dupliraju radne dozvole, dakle da jedan poslodavac zatraži za jednu osobu, drugi poslodavac zatraži za tu istu osobu da neki sigurno nikad ne dođu jer poslodavac može radnu dozvolu zatražiti, a taj radnik se možda nikad niti ne pojavi u Hrvatskoj nakon što mu bude radna dozvola odobrena. Tako da tu vjerojatno ima određenih statističkih nejasnoća i tu očekujemo i od djelatnika konkretno koji rade operativne poslove da nam to otkriju što se događa. Moje, moje nekakvo razmišljanje, jer sam radio taj posao da postoji jedno razmimoilaženje između poslova odobravanja viza i poslova odobravanja i izdavanja dozvola za boravak i rad. Nekad, nikakav nije problem bio dobiti vizu. Bio je jako veliki problem prije 10-ak godina stranom radniku iz neke 3. zemlje, pogotovo iz zemlje koja je možda i u određenoj sigurnosno lošoj situaciji, teško je bilo dobiti dozvolu za boravak i rad, a vizu je bilo lako dobiti. Danas imamo obrnutu situaciju, da vi praktički vizu, dozvolu za boravak i rad u Hrvatskoj, ako poslodavac podnese zahtjev možete dobiti relativno brzo ali onda čekate po 7-8 mjeseci da vam netko odobri vizu, da samo pređete u Schengensko područje, dakle da uđete u RH i preuzmete vašu dozvolu za boravak i rad i da možete boraviti i raditi u Hrvatskoj. U svakom slučaju ovo je vrlo osjetljiva problematika i naravno da mi kao društvo nam se neke stvari prebrzo događaju, međutim s druge strane možemo samo zamisliti što bi se dogodilo da ovih 120 tisuća ljudi koji danas rade u Hrvatskoj da odjedanput prestanu raditi. Prestali bi građevinski radovi koji opet pokreću hrvatsko gospodarstvo. Prestali bi radovi na vodovodu, kanalizaciji, ne bi više bilo niti radova na aglomeraciji jer jednostavno mi u ovom trenutku ne možemo servisirati sve one potrebe koje gospodarstvo zahtjeva. Da ne govorim o turizmu i svemu onom što se događa s nedostatkom radne snage u turizmu, a znamo da turizam čini veliki dio hrvatskog BDP-a i hrvatskog proračuna. Standard hrvatskih građana pada, dakle nema daljnjeg rasta naših plaća i standarda bez upravo tih stranih radnika. Naravno da medalja ima i dvije strane i da treba gledati i onu drugu i ja razumijem sve one i kolege ali i sve one građane koji su zabrinuti zbog svega ovoga što se događa, ali s druge strane isto tako mi moramo biti svjesni i ja kao liberal podržavam izmjene zakona jer rasterećuju poslovanje naših poslodavaca. Onima koji stvaraju vrijednost u našem društvu, oni koji isplaćuju plaće, oni putem kojih mi možemo isplaćivati i mirovine. Istovremeno zakon omogućuje zaštitu stranih radnika. Svaki pojedinac ima neotuđivo pravo na dostojanstvo pa prema tome i strani radnici koji nisu, nije baš dobro krenulo ophođenje prema njima, vidimo to ih nekih negativnih recentnih događanja ali u svakom slučaju i oni imaju pravo na rad, na dostojanstvo u Hrvatskoj i to je nešto što im se i ovim zakonom omogućava djelomično. Tako da mislim da je i u tom smjeru zakon ide u dobrom pravcu. Ono što mi kao liberali smatramo da je dobro i što pozdravljamo naravno, je čuli smo i danas da u sklopu svih ovih radnika koji su došli u RH, najmanji postotak čine oni sa visokom stručnom spremom i zato pohvaljujemo produženje važenja dozvola za boravak i rad s jedne na tri godine, dakle da oni mogu imati određenu stabilnost kao radnici. Ali s druge strane isto tako plava EU karta produžava se rok na 48 mjeseci. Doista čuo sam i u prethodnim raspravama, mi trebamo ozbiljno početi razmišljati s obzirom da imamo nekoliko tisuća slobodnih mjesta na našim studijima, kako privući upravo tu strane studente da dođu u Hrvatsku, da im bude olakšano, da žive i studiraju u Hrvatskoj, vrlo vjerojatno da ih i zadržimo na neki duži period u Hrvatskoj i mislim da se to postiže upravo s EU plavom kartom. Najvažniji je razlog što se to u onaj dio našeg gospodarstva koji će imati najveću korist od upravo ove fleksibilnosti je naravno, IT sektor mislim da je to izuzetno dobro ali naravno isto tako i omogućavamo fleksibilnost stranog radnika da promijeni posao da se u 3 godine, dakle koje će biti odobren mu boravak ne više na jednu godinu nego na 3 godine da se on bolje integrira u naše društvo da se zadovolje potrebe i tržišta i poslodavca u datom trenutku. Naravno idemo i u nekom dobrom smjeru i treba pozdraviti izmjene koje se tiču pojačanog nadzora zapošljavanja stranih radnika. Ja sam uvijek onaj koji vjeruje u slobodu tržišta, ali isto tako mora postojati i određeni okvir i da pojedinci na tom slobodnom tržištu se na jednak način, svi imaju ista prava, svi imaju iste obveze, a naravno oni koji uvijek su lovci u mutnom da budu isto tako i kažnjeni i to je dobro dakle da se uvode pravila za dostojanstven smještaj stranih radnika, dostojanstvenu plaću, da se pojača nadzor zapošljavanja stranih radnika, da poslodavac ako osigurava smještaj ili je posrednik u osiguranju smještaja da će radniku morat dokazati adekvatnost smještaja već u samom postupku izdavanja dozvole za boravak i rad. Smatramo da se tu postrožuje upravo u onom smjeru i treba se postrožiti jer vidjeli smo da smo tu imali dosta anomalija u upravo onim posrednicima između stranih radnika i poslodavaca koji su često znali zlorabljivati upravo tu stranu radnu snagu koja dolazi u Hrvatsku, a koja znamo i sami da je izuzetno nisko kvalificirana. Određuje se da plaća stranog radnika ne smije biti manja od one koju primaju zaposleni u RH na usporedivim radnim mjestima i to smatramo da je dobro, da svi imaju pravo biti jednaki u našem društvu. Stranog radnika neće moći zaposliti poslodavac koji se vodi na popisu poslodavaca za kojeg je utvrđen neprijavljen rad sukladno suzbijanju neprijavljenog rada tzv. crna lista kao ni poslodavci koji je pravomoćno osuđen za kaznena djela. Tako da se i taj dio jednako uređuje. Za kraj rekao bih strani radnici i ne treba to ponavljati i strani sezonski radnici su žila kucavica našeg gospodarstva, oni omogućavaju da naše gospodarstvo raste, oni osiguravaju da i svi mi imamo bolji standard i veće plaće sutra nego smo imali jučer. Naravno da sve zabrinjava kolikom brzinom će se sve ovo odvijati. Mi liberali smatramo da nema nikakvih problema oko uvoza radne snage, pogotovo kvalitetne radne snage u Hrvatsku, ali smatramo da budućnost definitivno počiva na jednom modelu uključivosti inkluzije koji će značiti da ćemo raditi paralelno na onoj stranoj radnoj snazi koja nam treba i to odmah, ali s druge strane raditi sve na tome kako bi se jedan dio naših ljudi vratio nazad u Hrvatsku. Naravno sad će netko reći pa to je utopija, to je nemoguće, puno ljudi je otišlo, međutim postoji neko pravilo unutar EU koje bih isto tako htio reći, neki trendovi koji su slične zemlje nama koje su ulazile u EU već i prošle i dogodilo se to kod njih. Ja sam osobno uvjeren da će se to dogoditi jednako i kod nas. Naime, o čemu se radi. Prije 8 godina Hrvatska je bila na 62% prosjeka razvoja EU, 62%. Mi smo danas na 78% prosjeka razvoja razvijenosti EU. U iduće 3 godine ako ovoliko ovako nastavimo, a znamo da već već 4 godine praktički za redom odnosno da budem precizniji 14 kvartala za redom mi imamo gospodarski rast s ovom radnom snagom koju uvozimo dodatno kompenziramo da taj rast bude i dalje kontinuiran, mi dolazimo na 82 do 83% razvijenosti EU. Tad u tom trenutku 80 do 82% tako su pokazale i neke prakse u nekim drugim zemljama koje su slične nama koje su isto jednako ušle u EU polako vam sve više i više vaša vlastita, vaši vlastiti građani se polako počinju vraćati i ono što je najbitnije pogotovo mlade obitelji iz razloga što jednostavno doista im se više praktički ne isplati raditi u zemljama EU, u tuđini, nego mogu imati otprilike slične uvjete kao i u svojoj zemlji. Mi vidimo sad što se događa u Njemačkoj i ja kao gradonačelnik zamjećujem određene trendove da se polako počinje vraćati mladi ljudi, polako počinju, ne govorim o nekim velikim brojkama ali to je već vidljivo upravo iz Njemačke koja je zemlja u koju su nekako iz mog grada najviše ljudi je otišlo upravo u Njemačku i u Irsku, polako se ljudi počinju vraćati. Da bi se to dogodilo naravno da je ona osnova osnove koja će tu bit pokretačka snaga je upravo jako gospodarstvo, podizanje plaća, podizanje prosječnih plaća i ono na čemu mi moramo raditi, a mislim da se tu svi slažemo a to je ovaj dio porasta troškova u Hrvatskoj kada se i cijene stabiliziraju. Mislim da će to isto tako biti jednako moguće. U svakom slučaju da se vratim na ovu temu stranih radnika, Hrvatska neće moći gospodarski rasti u slijedećih 10-ak godina ukoliko ne kombiniramo ova dva modela. Nisam zagovornik teze da samo i isključivo trebamo posvetiti prema stranim radnicima, to će biti gotovo nemoguće, ali treba biti realan, treba biti razuman i ne biti populista da kažemo da će nedostatak ne znam 100 do 200 tisuća radnih mjesta koji nam trebaju da bismo rje… prešli s tih problema demografskih trendova da bismo osigurali gospodarski rast neće biti moguće samo bazirati ga na domaćoj radnoj snazi nego morat ćemo morati kombinirati i na neki način biti uključivi da koristimo upravo ova dva modela, a to je fleksibilnije odnos prema stranoj radnoj snazi, ali isto tako i pokušati napraviti sve putem političkih poluga instrumenata da i jedan dio vlastitih građana vratimo u našu zemlju za što sam siguran da, ne da će se dogoditi nego da se već događa a sada je na nama politici hoćemo li to ubrzati ili ili ćemo raditi nešto drugo. U svakom slučaju ovaj zakon će dobiti podršku HSLS-a, mislim da ide u dobrom smjeru, osluškivati ćemo sve one prijedloge i iz oporbenih redova ali isto tako i od drugih kolega zastupnika koji će ići u dobrom smjeru da se zakon dodatno poboljša. I naravno ono što bi apelirao na kolege, bivše kolege iz ministarstva da vidimo kako ta dva segmenta policijskog odnosno djelovanje unutar MUP-a to je vizni režim sa potrebama tržišta rada odnosno vizni režim sa poslovima izdavanja dozvola za boravak i rad da ih ipak učinimo malo rekao bih sinhroniziranijim da nema toliko velikog odstupanja. Svjestan sam toga se radi o državljanima trećih zemalja, da tu ima svega, da tu ima i pokušaja raznih i manipulacija, međutim da tu ipak bude, ne bude tako velika, veliki razmak između postupaka koji dolaze nakon izdavanja dozvola za boravak i rad u većini slučajeva, a to je dakle vizni režim i postupci izdavanja dozvola za boravak i rad, hvala lijepo.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege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

U ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite.